je dejansko omenil, na kakšen način so se uporabljala represivna sredstva na dan 5. oktobra. Takrat je na Brdu pri Kranju, to je bil torek, potekal tudi Vrh Vrh EU-Zahodni Balkan. To je tisti dan, ko je minister Hojs bil v tujini, ko je sicer, mislim da, tvital, popravite me, da njega ni bilo doma; potem smo pa le ugotovili, da je obiskal tudi tako imenovani štab, operativni, kjer se je na lastne oči prepričal, zakaj policisti, kot je sam dejal, citiram, »pričakoval sem, da bodo še več posameznikov pridržali po tako nasilnih protestih«. Takrat se je širši del javnosti, sicer vajen absurdnih izjav ministra za notranje zadeve, začudil, kako lahko minister za notranje zadeve, ki bi moral generirati spravo, mir, razumevanje in način komunikacije, ki bi ljudi pomiril, dejansko s tem samo podžigal že tako razjarjeno množico enih zaradi protesta zoper oblast, drugih zaradi covid ukrepov. Ker seveda na dan, ko je policija v zgodnjem popoldnevu uporabila vsa sredstva na razpolago, govorim o konjenici, o psih, o orodju, ki ga je že kolega Kordiš omenjal, v času, ko so se po parkih sprehajale mamice z otroki, upokojenci, dostavljavci hrane, brez kakršnegakoli opozorila so se takrat Ljubljančani zbudili v ograjeni Ljubljani, ne da bi bili kakorkoli predhodno obveščeni. Takrat, če se spomnite tistega večera prej, se je Vlada Republike Slovenije na korespondenčni seji odločila, da bo dejansko vključila nek člen, mislim, da 9. člen, če se ne motim, kjer boa dejansko porabila sredstva, tako kot se zdaj njej najbolj zdi. Poleg vseh, več kot sto protestov, mislim da že, bi lahko izpostavili 11 teh, ki so bili tako ali pa drugače povezani z čudnimi pripetljaji, najmanj trije v letošnjem letu. Govorim o tistem 26. septembra, govorim o tistem 25. junija in o tretjem 5. oktobra, če dodamo še tistega iz novembra meseca prihodnjega leta, takrat ko je minister prikorakal med ljudi, med protestnike. Ne razumem vaše gestikulacije, mi želite sporočiti, minister? Aha, hvala lepa, ja, preteklega leta, ko ste se prvič v zgodovini kot minister za notranje zadeve sprehodili s specialnimi enotami, in to, kot smo dokazali kasneje, kljub vašim besedam, ki temu niso pritrjevale, in mi smo dokazali, da ste sredi akcije, če se dobro spomnim, mislim da, dobre pol ure preden se je akcija zaključila, obremenjevali tako tiste ljudi, ki vas po zakonu morajo varovati, govorimo o Uradu za varovanje in zaščito posameznikov, kot ste vi, ker ste varovana oseba, ter seveda vse tiste, ki namesto da bi obvarovali imetje in posameznike, takrat ko je nasilje že izbruhnilo, ki so se morali dejansko ukvarjati z vami, da se vam ne bi karkoli zgodilo. Kajti če bi se vam, bi verjetno iz stranke SDS in z vaše strani bili deležni še večjih kritik na račun tistih protestnikov, ki so takrat izvajali nasilje. Ampak kot že rečeno. Velika velika večina ljudi se protestov se udeležuje miroljubno, tako da se človek kar povpraša, zakaj konsekvenca dogodkov od 26. septembra do 5. oktobra, ko se je dejansko pojavila nova skupina s protesti v sredo, da se je v prvem protestu dovolilo, da se je to nasilje razbohotilo tudi na način, da se ni vključilo vseh sil. Ampak to ni vprašanje za vas, to je vprašanje za generalnega direktorja policije, ki bi – po moji presoji, laični, si ne dovolim obuti vaših čevljev – moral itak že odstopiti, če ne drugega, zaradi dela Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, kateri je priznal, da se je za tistega, kot reakcija na dan 25. vključil v pripravo pred in po opravljenem nadzoru o delu policije. Torej direktor policije se je sestal s skupino, ki je nadzirala, ki je opravljala poročilo o delu policije za 25. 25. junij 2021, prej in po dogodku. Še več, sam direktor policije je priznal komisiji, da je sam posegal v samo poročilo, preden je bilo to vam poslano in objavljeno. Tisto, kar bode v oči, je modus operandi, ki je potem tudi sledil, in sicer tega letošnjega leta, ko je minister, če se ne motim, 3. novembra objavil osebne podatke policistov iz poročil o nadzorih, opravljenih na policijskih upravah v Novi Gorici in v Novem mestu, mimogrede, od koder prihajata oba predsednika obeh sindikatov, in seveda na Generalni policijski upravi, kar naj bi bilo protipravno, tako vsaj zatrjujejo strokovnjaki. Torej minister je z objavo plač vseh policistov oziroma zaposlenih na policiji, tako doma kot v tujini, dejansko spravil v brezizhodni položaj policistke in policiste, predvsem v odnosu do njihovih družin, do njihovih svojcev in seveda medsebojno. Čeprav je v dopoldanskem času minister zatrjeval, da s tem ni bila povzročena nobena škoda, jaz mu lahko zatrdim in prej sem to isto storil, da poznamo primer na Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ko se je moral sodelavec iz tujine umakniti zaradi tega, ker je bil objavljen njegov podatek. Spoštovani minister in spoštovani kolegi iz stranke SDS, upam si z vso odgovornostjo trditi, da takšne politizacije organa Policije, kot smo ga deležni v zadnjem obdobju, v tridesetih letih Republika Slovenija še ni videla. Ne samo z vrhom – Janezom Janšo, sledi mu Hojs, sekretar v Kabinetu Gorenak in drugi državni sekretar Mahnič, oba sekretarja, tako Predalič kot Kangler, ter seveda nižje dol, direktor policije – Olaj, Urbas direktor Uprave kriminalistične policije, Grah Lazarjeva – direktorica NPU, to se pravi Nacionalnega preiskovalnega urada; in celo kolega Grims – predsednik Odbora za notranje zadeve; predstavljajo, bom rekel, grozd posameznikov iz stranke SDS, če izključim gospoda Kanglerja, ki pa itak sodeluje s to isto stranko in s tem potrjuje politično podrejenost organa pregona, ki je dejansko tudi v svojem vrhu bil v preteklosti, ne da bi jih obsojal, ampak tako pač je bilo, omadeževan s tem, ko so bili notranjevarnostni postopki zoper njih uvedeni. Govorimo o dr. Olaju, o njegovem predhodniku Travnerju, Juriču ter gospodu Urbasu. Kar človek ne more verjeti, če bi v tujini razlagal, da imamo praktično sedanjega direktorja policije in oba bivša predhodnika, ki sta bila kakorkoli vpletena, nekdo z mešetarjenjem z dnevnicami, drugi s potrdilom o službenih oziroma delovnih odgovornosti v času, ko ga je ujel radar, te seveda direktorja Olaja, ki je leta 2010, tako kot je moč razbrati iz javnih zapisov, bil udeležen ravno tako v nekaterih prekrivanjih v Policijski upravi Novo mesto. Se človek sploh povpraša, čemu to kadrovanje s strani stranke SDS z ljudmi, ki so tako rekoč že bili strokovno odpisani in potem postavljeni ponovno na položaj, čeprav bi predvsem človek želel, da to delo opravljajo predvsem posamezniki, ki so za to kompetentni in neomadeževani, vsaj kar se tiče integritete posameznika. Tisto, kar bode v oči, tako kot sem vam že prej izpostavil in nisem dobil nanj odgovora, je primer Bajrami. Ta je bil v javnosti malo izpostavljen, ampak eklatanten primeru kadrovanja v policiji. In če naš minister za notranje zadeve ima mnenje čisto za vsako stvar, tako kot je nekdo od kolegov izpostavil, da v času covid krize je bil minister, ki je bil največ izpostavljen v javnosti, kar gre za unikum v Evropski uniji, da minister za notranje zadeve komunicira zadeve, ki niso z njegovega področja, ampak v imenu stranke dejansko izpostavlja določen pogled in politiko, je nekaj z nami močno narobe. Torej ne samo da minister za notranje zadeve opravlja funkcijo ministra za notranje zadeve, še več, opravlja funkcijo direktorja policije in ne vem koga še, mogoče vladnega komunikatorja v eni vlogi. Tisto, kar bode v oči, minister, da imate mnenje čisto za vsako stvar, pri primeru Bajrami, in tukaj ga izpostavim, ker upam, da bodo mediji ta primer dokončno raziskali, kajti mi kot politiki to počnemo po svojih kanalih, se zdi nemogoče, da praktično je oseba, ki je bila zaposlena na policiji, ki, mimogrede, se je znašla tudi v mednarodnih delegacijah v preteklosti s premierjem Janezom Janšo, je kljub temu, da so vsi organi in posamezniki, ki so za to odgovorni na policiji, dali negativno mnenje, celo sodišče,

podal negativno mnenje, ponovno sprejeli v službo. Minister, prej mi niste odgovorili. Rekli ste, da ne veste. Človek, ki praktično ima mnenje za vsako stvar in ve vsako stvar, za primer Bajrami, ki je eden od najbolj evidentnih primerov kadrovanja stranke SDS na Policiji, nima mnenja in zanj sploh nič ne ve. Prosim vas refleksijo na to, kar ste rekli, in da mi podate nekoliko več podatkov, zgodba striže ven in gotovo je treba javnosti pojasniti, kako je možno, da kljub preverbam, ki so potrebne za to, da nekdo opravlja to vlogo,

v tem času, ko ministrujete, ne samo da smo vam očitali veliko neresnic in laži, očitamo vam vladanje z odloki. Sami ste večkrat tekom današnjega dne rekli, da je več držav v Evropski uniji in da to ni nekaj nenavadnega, ko vlada dejansko sprejema ukrepe, ki so povezani s covidom, in tudi ne z odloki. Nekdo pred menoj vam je lepo razložil, da to se je v resnici dogajalo v državah Evropske unije, ampak da so praktično vse države domala pustile ta način, kajti to se je počelo predvsem na začetku, ko se je mudilo, ko je bilo treba sprejeti nujno in hitro določene ukrepe. Dandanes pa imamo države, kot je na primer Francija, ki je tekom poletja opravila recimo javno razpravo o ZNB, kot bi rekli mi, o zakonu o nalezljivih boleznih. Ne samo to, ne da sta se oba domova v političnem smislu opredelila do tega, ampak celo Ustavno sodišče je podalo svoje mnenje. To sedaj izpostavljam kot primer dobre prakse, komunikacije in vključevanje odločevalcev in državljanov pri pomembnih odločitvah, kot je recimo zakon o nalezljivih boleznih. Kaj takšnega pri nas je nemogoče. Še več, mi smo deležni kritik, zakaj opozicija tega ne sprejme, potem ko vam je Jani Möderndorfer predhodno zelo lepo obrazložil, da je to, prvič, vaša naloga, drugič, ko ste prišli s tem predlogom, ni bilo nikogar, razen Nove Slovenije in SDS, ki bi ta predlog podprli v političnem smislu; v vsebinskem smislu pa sploh ni bilo nobene debate. Spoštovani minister Hojs, jaz sem že prej vam pokazal zbirko neustavnih ali pa protiustavnih ali pa iz Ustavnega sodišča zadržanih predlogov, ki ste jih pripravili. To je neverjetno. Mi bomo dobili ob koncu mandata, po dveh letih, celoten bilten, ki bo služil študentom prava, kako se ne sprejema odlokov in kako se ne vlada v demokratični Republiki Sloveniji, kajti to še vedno smo. In to bo primer za učbenike, ko se bodo pisale verjetno diplomske ali pa magistrske naloge, in boste omenjeni vi in vaša nesposobnost. In zakaj to počnete? Zaradi tega, ker karkoli bi predlagali v Državnem zboru, bi bili deležni barantanja za glasove tistih petih, šestih poslancev, ki jim več pomeni, da si legalizirajo svojo hišo ob morju, kot pa da obvarujejo demokracijo na eni strani; ali pa predstavnika tako madžarske kot italijanske narodne skupnosti, ki jima je čisto vseeno za odnose med večinskim narodom in manjšinskim narodom, jima je čisto vseeno za nivo in stanje demokracije v Sloveniji, ampak pomembnih je tistih 20 milijonov, ki so bili omenjeni v medijih, zato da dejansko dosežejo tiste vseeno, kakorkoli že, osebne ambicije, ki so si jih zastavili, čeprav lahko na tak način škodujejo kateri drugi narodni skupnosti, ki nima teh istih pravic, kot jih imata obe narodni skupnosti v Republiki Sloveniji. Spoštovani minister, tisto, kar bode v oči, je, kakšna bo dediščina vašega mandata. Meni je povsem jasno, da vi imate svoje cilje. Ti cilji so jasno opredeljeni in podrejeni stranki SDS in ambicijam, ne vašim, ampak vašega nadrejenega. Seveda, vi ste priročno orodje pri tem. Ob tem, ko ste podali nepreklicni odstop in seveda ko predsednik Vlade ni odprl vašega pisma, ste jasno dobili biankomenico za to, da je vam verjetno bolj kot vsem drugim dovoljeno čisto vse. In to je bila ena od mnogih drugih laži, ko ste rekli, da odstopate, in potem niste odstopili. Če bi človek stal za svojimi besedami, da bi verjel v to, v kar naj bi vi verjeli, bi verjetno iz lastne integritete in dostojanstva to tudi storili. Kot že rečeno, odmaknili ste kadre, ki niso bili politično opredeljeni, čeprav vi to radi izpostavljate. Govorim o strokovnjakih, ki so bili na položajih, takšnih in drugačnih, na Policiji, ki so karierni policisti, ki so zagovarjali predvsem kredibilnost, samostojnost, neodvisnost organa, ki bi po svoji definiciji moral biti svoja veja oblasti. Premestili ste jih v nemilost in odprli vrata za tiste policiste, ki so se pripravljeni za svoj položaj tudi podrediti vašim neposrednim ukazom in tistim, ki jih gospod Olaj, doktor policije, tako rad izvaja. Miha Kordiš pred menoj je omenjal izkušnje, ki jih ima z gospodom Snežičem. Neverjetno je, da praktično imamo davčnega utajevalca, ki bedi nad policijo, nad Fursom in nad poslom, vsaj nad delom poslov stranke SDS, tako kot je Tone Krkovič javno obelodanil. Gre za osebo, ki je precej sporna v svojih početjih in ga organi pregona ne uspejo seči s svojo roko. Še več, taista oseba prijateljuje z mnogimi, tudi s predsednikom Vlade, po drugi strani pa je bil najmanjši problem za vlado dobiti register državljank in državljanov in jim preposlati božično-novoletno voščilnico, ki seveda je vse prej kot to; in je deležna predvsem množičnega zgražanja državljank in državljanov, da ob tako tako pomembnem prazniku, kot so božično-novoletni prazniki, kjer bi morali dajati poudarek na solidarnost, na družinske vrednote, na medsebojne vrednote, na družbene vrednote, na vse tisto, kar nas dela kot državo in predvsem kar nas dela kot posameznike in ljudi, obremenjuje s tovrstnimi pozivi, ki so vse prej kot sprejeti dobro. Slovenija nujno potrebuje spremembe, spoštovani minister. Ko pogledamo vas, ne vidimo le vaših dejanj, ampak kako bi moralo biti v Sloveniji drugače. Vse bi moralo biti drugače, vsaj kar se tiče vašega dela. Namesto politične policije potrebujemo strokovno in neodvisno policijo, kjer bo prisotno več dialoga namesto pretirane sile, kjer bo namesto boja proti korupciji in kriminalu prevladal boj za svobodo zbiranja in za svobodo izražanja nasploh. Čas je, da vodenje države, spoštovani vsi tukaj prisotni, prevzamejo sposobni, pošteni in demokraciji zavezani ljudje. Tisti, ki razumejo, da nas razlike delajo enotne lahko kot narod, in ki razumejo, da iz razlik lahko izvlečemo le najboljše od vseh nas. Ne pa enoumje, da le vaša je prava, da le SDS-ova je možna, seveda z zanemarljivimi pomočniki, kot so stranka Nova Slovenija, ki izgublja iz dneva v dan vrednote in kredibilnost, o SMC-ju ne bom izgubljal besed,

Ni veliko upanja, kot je bilo danes rečeno, da se bojo ti isti, katere sem naštel, tudi premislili v svojih napovedih in bodo kar naprej dopuščali, da se policija podreja, čeprav iz vseh vetrov prihajajo kritike in nerazpoloženje, sem prepričan, da bomo z visoko volilno udeležbo pokazali vse tisto, kar ni prav v državi. Slovenija potrebuje vodenje, kot smo ga nekoč že poznali. Slovenija mora pokazati srčnost namesto strahu, solidarnost namesto segregacije in povezanost namesto zapiranja. Danes, spoštovani, ni več časa za pogovor o tej vladi, kajti čas se izteka, 3 mesece še, čeprav dobro vemo glede na izkušnje, da v teh treh mesecih lahko vlada situacijo v državi še bistveno poslabša in da ne govorim o času formiranja vlade. Čas je, kakorkoli že, da se dogovorimo, kako bomo Slovenijo vodili po volitvah, kako bomo vrnili strokovnost in neodvisnost organu Policije, zaupanje, ki so si ga težko priborili in so vselej bili nekje med top 3, 4 – skupaj z gasilci, in da jim na nek način vrnemo tisto, kar so izgubili policistke in policisti, predvsem si zaslužijo neko dostojno spoštovanje, ki so ga nekoč že imeli. Žal mi je, da se poslužujete, spoštovani minister, prav v v kontekstu sodelovanja z vašimi podrejenimi, tovrstnih prijemov, kot je opomin pred odpovedjo obema sindikalistoma. Razumem, da z vidika represije se vam to zdi, z vidika vaše stranke, čisto sprejemljivo, ampak vam povem, da daljnosežno to ni; in gotovo bo imelo to resen vpliv tudi na nadaljnje odnose z vami, ter seveda upam, da ne več z vašim naslednikom. Mi smo bili deležni pred nekaj dnevi tudi interpelacije ministra Vizjaka. To je tisti minister, kateri se je ujel na prisluhe; in v tem kontekstu ste se vi takrat samooklicano izpostavili njemu v bran, ko ste dejali, da posnetek poznate, kar je seveda v kontradikciji ne samo med vami in Vizjakom, ampak tudi med samim Vizjakom. Minister Vizjak je nekaj dni nazaj govoril o tem, da posnetek ni več avtentičen, medtem ko je v mesecu januarju priznaval avtentičnost, pred tem pa je meseca oktobra ravno tako govoril o neavtentičnosti. gre za neko sprego nerazuma, čemur človek že težko sploh sledi. In vse, kar pričakujejo državljanke in državljani od nas politikov, je, da ustvarimo pogoje ne blagostanja, ampak klasičnega miru, nezahtevnega miru in svobode, da se bodo lahko ljudje izražali in na način, kot so se nekoč, da se bodo počutili svobodne, ne pa ujete, da bodo lahko izrazili svoj jaz in se izoblikovali v naši družbi ne glede na to, od kod prihajajo, od koga so otroci in kakšen je njihov socialni status. Jaz moram reči, da ob tej interpelaciji sem nekoliko presenečen nad neobrambo, ki ste jo deležni, minister. Bi pričakoval, da se bodo vaši kolegi, predvsem iz drugih političnih strank, čeprav so napovedali, da ne bodo podprli interpelacije, nekoliko bolj izpostavili. Že nekaj ur, moram reči, poteka pogovor – razen z nekaterimi posamezniki iz stranke SDS – pretežno s strani opozicije in vami. Na splošno bi si želel, ampak ne verjamem več v to, da bi se od tega kaj naučili. Pokazali ste v zadnjih dveh letih, da se vas nič ne prime, vi očitno imate žegen od premierja Janše, da lahko počnete in rečete, kar se vam zapaše, ne glede na to, kaj je družbeno sprejemljivo in kaj si ta družba sploh zasluži. Resnično upam in verjamem, da si državljanke in državljani, kot rečeno, zaslužijo boljše upravljanje naše države, potrebujemo bolj srčen in prijazen način komunikacije z državljani in državljankami in med državljani in državljankami. Gotovo se politika sovraštva, politika podtikanja, politika laži mora umakniti nečemu bolj sprejemljivejšemu, nečemu bolj ozrtemu v prihodnost in predvsem mora iskati svobodo v vseh nas in med nami. nami. Minister, jaz bom seveda interpelacijo podprl in želel bi si, da od danes naprej bo vse drugače. In če ne od danes, pa od 24. aprila, da bo zapihal nek nov veter in da se bodo državljanke in državljani ponovno počutili preprosto samo svobodne. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo. Hvala lepa. Zdaj se je na to izvajanje seveda treba odzvati. Ne vem, gospod Nemec, kjer ste vi bili, ampak jaz moram reči, da sem vsem, ki so razpravljali tukaj, na tej strani, zahvaljujem, tudi poslancem Nove Slovenije. Vsi so nalili precej čistega vina, ne zgolj v obrambo mene, ampak na splošno, gospa Gregorčič, da izgleda, da kljub temu, da ste v dvorani bili, niste prav dosti poslušali. Mislim, da je prav, da smo korektni pa natančni. Ne gre za to, kar ste vi zdaj tukaj povedali, ko ste rekli, očitali ste mi veliko laži in neresnic. To ni res. Vi ste meni očitali in mi povedali, da sem lažnivec. Ne, da sem veliko laži povedal in neresnic, ampak rekli ste, da sem lažnivec. K temu vas je spodbudilo to, ker sem povedal, da ste vi izjavili, da sem v takšni in drugačni obliki bil pravzaprav vedno prisoten na OKC oziroma na policiji, kar v luft vas je privzdignilo. Zato sem zdaj, v tem času poiskal te dokumente. Najprej dokument, ki sem ga predstavil že v svoji prejšnji interpelaciji, tega ne bom več kazal, ker to ljudje že vedo, da ste po Miloševiću prvi, ki me je iz te države podil. Tole je posnetek oddaje POP TV, kjer sem vas vprašal oziroma rekel, da ne želim sodelovati z nekom, ki me označuje za ustaša. Tako ste me označil takrat. In veste, kaj ste vi odgovorili? Ne, niste odgovorili, da ni res. Niste odgovorili, da ni res. Odgovorili ste – potem pa se lahko preselite kam drugam. Poglejte si posnetek pa boste videl. Torej, dokument.

– če je kaj narobe, se morate na njega obrniti, tako kot na Večer recimo, ko ste povzeli Večer, to so tisti novinarji, ki vam zvesto služijo in zvesto sledijo –, je 18. 10. napisal: »Nemec je kot sila nenavadno izpostavil dejstvo, da je bil tako rekoč na vseh protestih, ki so bili nasilni, na policiji v takšni ali drugačni obliki prisoten tudi minister Hojs.« Torej zdaj, ali laže on, ali ste se vi slabo izrazili, ne vem, glede na to, da ste prej povedali – prihodnje pa preteklo leto; lahko, da ste se tudi vi slabo izrazili, ampak to so dejstva in to so vaše besede. Kdo laže, kdo je lažnivec in tako naprej, si naj sedaj gledalci posebej, ker vi si ne boste, ampak gledalci pa si lahko iz teh dveh dokumentov jasno sami ustvarijo vtis. Jaz sem vesel, da boste pripravili tisto zbirko, kot ste rekli, če sem vas prav razumel, za študente pravne fakultete. To, da To, da bodo iz tega delali diplome, kajti končno bomo lahko vedeli, da pač vsi diplome tudi imajo, sem vesel, da ste to pripravili, ker bomo imeli na koncu vendarle ljudi z diplomami; ne zgolj tiste, ki si to kupijo ali pa na kakšen drug način pridobijo. V vmesnem času mi je sporočilo poslal tudi direktor policije. Napisal je, da to, kar navajate, ne drži, da vam je na Komisiji jasno povedal, zakaj in na kakšen način je s člani Komisije govoril, da je v zapisniku vse jasno napisano in da pravzaprav nima nobenih težav; pa mislim, da ne samo on, mnogi pričakujemo ali pa pričakujejo ne zgolj v tem primeru, ampak tudi v drugih, da te zapise razkrijete, gospod Nemec. Vi ste predsednik Komisije, kot vem, vas nekateri že kar nekaj časa prosijo, da kakšno stvar razkrijete, pa je ne, ampak kar govorite svojo resnico, ob tem ko javnosti ne pokažete zapisnikov teh sej oziroma tega, kaj so ljudje tam dejansko govorili. Sedaj pa še gospod Bajrami, če sem si prav zapisal. V vmesnem času sem se pozanimal, kaj je s tem gospodom, jaz sem vam odgovoril na to vprašanje. Povedal sem vam, da ne kadrujem policiji, da ne poznam primera, da ne vem, zakaj gre. pa bilo zanimivo, v vmesnem času so mi odgovorili, ampak glede na to, kar ste pa vi prej povedali, je pa vseeno sedaj morda krog bolj sklenjen. Vi ste že prej povedali, da je bil kazensko ovaden in da tožilstvo in vsi ostali v tem postopku so ugotovili, da nič od tega ne drži;

potem imamo člana podmladka, sin bivšega direktorja policije gospod Goršek, tudi izjemno aktiven na Twitterju. Če bi jaz vse te ljudi začel v vrsto dajati, ne vem, če ne bi na koncu ugotovil, da pravzaprav ste vi tista stranka, ki obvladuje Policijo, torej z vsemi temi strašnimi strokovnjaki, ki trenutek po tem, ko se upokojijo, kandidirajo na listi SD, neverjetno, kakšni strokovnjaki. Očitno gre za neko vsaj tako lahko sklepam – maščevanje tistim, ki niso delali po navodilih kvazistrokovnjakov – bodočih članov stranke SD. Kako in zakaj so tega človeka zaposlili, pa še enkrat povem, ne vem. Tudi ne vem, kakšne preizkuse je naredil, kakšno varnostno preverjanje je moral narediti. Vem zgolj to in to še enkrat ponavljam, da v Policiji ne kadrujem jaz, niti ne vidim, kdo se tam zaposli, vse te postopke vodi kadrovska služba in direktor policije. Sam odločam ali pa soodločam zgolj pri postopkih, kjer zaposlujemo ljudi na Ministrstvu za notranje zadeve.

slikicami besed, ki sem jih izrekel. Takrat ste govorili, kdo bi si želel živeti s Tanjo Fajon, in jaz sem vam odgovoril, ampak ne vem, kaj mi to pripisujete. Jaz se dobro spomnim prve izkušnje z vami, sedeli smo na odboru za notranje zadeve in obravnavali smo v začetku vašega mandata, takrat ste bil kot minister za notranje zadeve relativno sveži še, 37.a člen. Takrat je bilo veliko govora o migrantih, ki so v obdobju Janeza Janše, njegove vlade kar izginili iz dnevnega reda, spomnite se, kako so nas ogrožali v preteklih mandatih. Praktično število je več ali manj isto, ampak kakorkoli, ampak ta problem več ni na dnevnem redu tako navzoč, kot je bil v vladah iz preteklosti. Takrat ste, minister, v svojem stališču povedali, da predlog aktivacije 37.a člena, kar bi pomenilo, da bi na pomoč policistom ob meji priskočili tudi predstavniki vojske, podpirata tudi oba sindikata. Takrat smo se med seboj pogledali in nemudoma ugotovili, da lažete, kajti predstavniki sindikatov so nemudoma to zanikali. Vi ste vehementno takrat v predstavitvi, jaz sem vas tudi opozoril, kaj boste storili zdaj, ko sta oba sindikata zanikala. To je bil en prvih dogodkov, ko ste bili minister, in ste se preprosto samo vehementno posmejali, tako kot se znate samo vi, takrat še niste znali skomigniti z rameni, kot ste to naredili pri drugi laži. Ta laž je nekoliko večja, kajti ima neposreden vpliv, ko ste rekli, da boste nepreklicno odstopili, pa niste. Tista laž, ki bo pa največ doprinesla dobrodelnim organizacijam, je pa gotovo tista, ko ste mene in kolega Koprivca označili za organizatorje nasilnih protestov, za kar sva vložila tudi ovadbo oziroma stranka v imenu naju dveh. Tega je ogromno. Gospod Grims ali pa spoštovana javnost, vtipkajte v Google samo – »Aleš Hojs laži« in boste videli nekatere prispevke, tako video kot tekstovne, zbirk vaših laži. Jaz sem v politiki drugi mandat v Državnem zboru. Jaz se ne spomnim, tudi prej kot mlad entuziast sem spremljal političen svet, ne pomnim, da bi na položaju moči, tako odgovornem, kot je Ministrstvo za notranje zadeve, bil nekdo tako neboječ izrečenih besed v obliki laži, kot ste vi. In jaz zato trdim, da naši državljanke in državljani v prvi vrsti vrsti morajo biti deležni večjega spoštovanja, ker si to zaslužijo. In ne, da bomo iz vaših neresnic vsak dan razbirali vaše resnice. Spoštovani minister,

Hvala za besedo, predsednik. Prav lepo pozdravljeni, minister, kolegice in kolegi! Takoj na začetku moram povedati, da za tako stanje, kot ga imamo v državi, tako razdvojenost, za to ste krivi prav vi iz opozicije KUL, mediji in nekateri sodniki. Še najmanj pa je za to kriv interpeliran minister Aleš Hojs in vlada, ki jo vodi predsednik Vlade Janez Janša, tudi to, kar poslušamo v zadnjih nekaj dnevih, ko prihajajo same pohvale in čestitke s strani vrha Evropske unije, s strani voditeljev držav Evropske unije o uspehih v tem času predsedovanja Sveta Evropski uniji, pa poglejte, kaj želite vi in kaj ste vi naredili v samem parlamentu v Evropski uniji. Hoteli ste prikazati našo državo, kot da je najslabše stanje, da gre vse narobe, ampak dejstva in rezultati kažejo drugače. In zato so tudi ministri in ta vlada deležni pohvale. Slovenija je tudi ena izmed najvarnejših držav na svetu. In znotraj Evropske unije je minister Hojs dosegel tudi dogovor glede migracij, kar kaže na to, da ta vlada resnično dela, vi pa želite spet pokazati obratno. Pa da ne bom se spuščala samo na dosežke in boste ponovno rekli, da govorimo samo o dosežkih, bom šla na samo interpelacijo, na določene ključne točke in vsebine te interpelacije. Pa začnimo pri Ustavi. In imamo takoj na začetku na eni strani to, kar skušate vi prikazati, v 42. členu, da je zagotovljena pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj, kar drži – do mirnega zbiranja. Potem pa imamo na drugi strani tiste, ki zagovarjamo sprejete ukrepe in pozitivno gledamo na to, kar je vlada v času epidemije naredila za državo Slovenijo, in sicer imamo 34. člen Ustave, kjer piše, da vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. Se pravi, tukaj je ključna varnost. In takoj ko govorimo o varnosti, moramo preiti na Zakon o varstvu javnega reda in miru. In v 3. členu tega zakona je napisano v prvem odstavku: »Vzdrževanje javnega reda in miru je delovanje skupnosti, ki s predpisi in ukrepi državnih in drugih organov zagotavlja, da se prepreči ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo varnost ter javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti ali posamezniku.« Se pravi skupnosti in posamezniku. Pa trčimo ob javni interes. Javni interes, kaj pa je javni interes? Javni interes je pa preprečevanje nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, je zagotavljanje javnega reda in miru ter skrb oziroma preprečitev nevarnosti za javno varnost in za premoženje večje vrednosti. Se pravi, tu gre za to, kar je javni interes, da se prepreči nevarnost za življenja ljudi. In kar je glede na sporočila, ki so prihajala po raznih socialnih omrežjih, po različnih kanalih, ki so v ozadju očitno bila sprožena tako preko medijev kot tudi drugače; in seveda tudi javno so tisti, ki sicer se ne označujejo za za organizatorje protestov, je policija ocenila, da je treba sorazmerno s temi obvestili sprejeti take ukrepe in taka ravnanja, kot smo jih spremljali in kot smo jim bili priča. Predvsem zakaj? Zaradi tega, ker smo videli, ker je bil ogrožen posameznik in skupnost. Zakaj pa policija? Ja, seveda v Zakonu o organiziranosti in delu v policiji, v 2. členu, pa jasno piše, da policija kot eden od subjektov sistema notranje varnosti z uresničevanjem svojih nalog prispeva k notranji stabilnosti in varnosti v Republiki Sloveniji. Torej je postopala čisto v skladu z zakonodajo. Zdaj pa to, kar je bilo očitano glede vodnega topa, plinskih sredstev in kako so bila zaplinjena otroška igrišča in kako so trpeli starejši, ko so se znašli v tem primežu. primežu. Enkrat sem že v eni razpravi povedala pa bom še enkrat ponovila, kot mati ne bi nikoli, nikdar peljala svojega otroka na kraj dogodka. Nikoli. Že zaradi njegove varnosti, zaradi njegovega spoštovanja življenja. Ne pa da bi se potem še s tem okoriščala, kako je bilo vse zaplinjeno. Pride vam vsaka stvar prav, ampak poglejte stvari tudi z drugega konca, ne samo s tistega, kot želite vi sami. sami. Če so protesti, kakor so bili vsakič, napovedani in se je vedelo, kaj protestniki nameravajo narediti, saj so tudi javno pisali, takrat tisti, ki ni želel biti v tem primežu, mislim, da ni imel kaj iskati tam. Tisti, ki se je pa za to odločil, mora sprejeti posledice. Policija je samo opravljala tisto, kar je naloga, se pravi, da je varovala življenja ljudi. Potem gremo na politizacijo, da želi minister politizirati policijo oziroma ta vlada. omenjate sporna imenovanja in to, da so direktorji policijskih uprav in načelniki policijskih postaj prejeli sklepe o prenehanju položaja. položaja. Verjetno tisti, ki ste probali kadarkoli delati v javnem sektorju in imeli nad sabo nekoga, ki je ne 10, ki je 20 let in več na nekem položaju, torej dosmrtno lahko rečemo, in tudi po možnosti, da ne opravlja nalog v skladu z načinom in usmeritvami vodstva v smislu razvoja, v smislu primernih kompetenc, verjetno, da se takrat boste vprašali in boste rekli – ja, s takim je pa res težko delati. In če ti je ta človek nadrejen in se ga nikakor …, nikakor ne moreš ga upokojiti, ne ga premestiti, ja, za božjo voljo, saj jaz mislim, da tukaj pa dejansko delamo Republiki Sloveniji škodo. škodo. Vprašajte se, ali bi mogoče kakršenkoli podjetnik v svojem podjetju imel nekoga dosmrtno, ki bi tam samo mirno sedel in niti primerne izobrazbe ne bi imel, niti in kompetenc, ki se dandanes v policiji zahtevajo, če želimo imeti sodobno policijo. In zaradi tega je prišlo do te spremembe. Zaradi tega. Ker je treba narediti premik, če želimo razvoj, če želimo nekaj, da bomo spremenili, da bomo lahko rekli – smo naredili korak naprej. Takrat moramo neke spremembe narediti. Tisti, ki se pa sprememb ne upa narediti, potem se pa sprašujem, kaj dela. In v tej povezavi naprej se bom navezala kar na delovanje sindikata in na predsednika sindikata, pa bi mogoče to povedala glede izjave Roka Cvetka, ko je izjavil, zakon sicer govori, da te kriterije predlaga generalni direktor policije, pa vendar se v javnosti nakazuje, da so trenutni vtisi med ministrstvom in policijo takšni, da se vse bolj utrjuje vtis, da generalni direktor policije ne obstaja oziroma da nima stroka praktično nobene besede več. To je domneva. In jaz se sprašujem, ali sindikat ščiti policiste ali ščiti samo vodilni kader. Ker če ščiti samo vodilni kader, je zelo zelo narobe. Jaz sem se pogovarjala s policisti in ni ravno tako stanje, kot ga želite predlagatelji prikazati. Marsikateri policist podpira te spremembe in so hvaležni, da se bodo končno zgodile spremembe pri tistih, ki se nikakor nikakor niso hoteli sami umakniti in si dopovedati, da mogoče pa res niso več sposobni za opravljanje te funkcije. Saj mogoče včasih, ko so bili še toliko let nazaj postavljeni na tisto funkcijo, so jo tudi dobro opravljali, ampak človek z leti verjetno ali se utrudi ali nima več motivacije; in takrat je treba pustiti prostor drugemu kadru, tistemu, ki je pripravljen nekaj več dati od sebe. sebe. Ta zavzemanja glede sindikata in zdaj užaljenost ni ravno na mestu, kot tudi ni na mestu to, da želi sindikat sebe narediti kot žrtev, če ministrstvo želi postaviti neka pravila delovanja. Pravila delovanja v smislu, če se odločiš biti predsednik sindikata, bodi predsednik sindikata. Ne moreš pa biti predsednik sindikata pa dobivati še neke dodatke z naslova nalog, ki pripadajo tistim, ki opravljajo policijske naloge. naloge. Stvari se urejajo in to moti sindikat in moti tiste, ki so toliko let, veliko let, uživali neke bonitete. In zdaj se bom najprej v začetku zahvalila ministru za tisto razlago, kajti to, kar je povedal glede sodelovanja veteranskih organizacij, je povedal zato, ker sem ga vprašala, ker je res absurdno – in k temu pripomorete vi, dajte se vprašati, k temu vi pripomorete, opozicija –, da ob praznovanju, ob slavnostni prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Mestni občini Nova Gorica je med govorniki, dobro, da ni bil slavnostni govornik, med govorniki je bil tudi direktor Policijske uprave Nova Gorica in podpredsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Podpredsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever se je res spraševal, kadar je direktor policijske uprave povedal samo nekaj stavkov, in v tistih nekaj stavkih je izrazil vso nejevoljo, sicer žal verjetno tri četrt sodelujočih v dvorani sploh ni vedelo, zakaj je on tisto povedal, še jaz en čas razmišljati, kaj je sploh želel povedati s tem. Ampak glede na to, da je že 22 let na tem delovnem mestu, od leta 1999, verjetno je zdaj užaljen. In skozi to možnost, ker je imel možnost govoriti pred občani in občankami Mestne občine Nova Gorica, je izlil to svojo žalost, kar pa ni profesionalno. Vsekakor to ni profesionalno, da ti to izrabiš še na tak način, da niti ljudje ne vedo, za kaj gre; še manj pa, da govoriš neresnice, kajti minister je prej lepo obrazložil sodelovanje med veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami, da Policija po spremembi zakona »sodeluje z veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami, katerih dejavnost je pomembna za ohranjanje zgodovinskega spomina delovanja policije, izpopolnjevanje in usposabljanje policistov ter promocijo poklica policista in jim v okviru možnosti omogoča uporabo nepremičnega in v posebnih primerih premičnega premoženja države. Možnosti in načine sodelovanja se opredeli v pravilniku, ki ga sprejme minister. Konkreten način sodelovanja s posamezno organizacijo iz prvega odstavka tega člena se opredeli s sporazumom,« in to je bistvo. Ne to, kar je direktor Policijske uprave Nova Gorica zavajal, ko je rekel, da zdaj je pa zadnja taka prireditev, da kar naj uživamo v zadnji taki prireditvi, ko sodeluje Policijski orkester in veteranska organizacija in Mestna občina Nova Gorica. Gorica. To vi počnete z vašimi izjavami, z mediji, ki vas podpirajo, ker jih je ogromno, ki vas podpirajo, spodbujate neresnico v okolju, ki ni omejena samo na Ljubljano in okolico, ampak tudi širše.

za to stanje, ta minister – sprejema prestroge ukrepe. Jaz tega ministra lahko samo pohvalim, kajti vem, da je v prvem valu, ko smo imeli probleme pri prehajanju meje, je ta minister priskočil na pomoč, ker je vedel in je razumel težave. Ker pri nas, tako kot v ostalih obmejnih mestih, se precej ljudi vozi v sosednjo Italijo in v službo in na šolanje; in minister je bil na razpolago, kadarkoli je bilo treba pomagati. In jaz mislim, da zaradi tega njegovega dela in dela celotne vlade nimamo kaj očitati, očitate si lahko samo tiste izjave, kot ste se sami izrazili v razpravi, in sicer da takoj po 24. aprilu bodo sporna imenovanja popravljena, s tem pa ste povedali, kako vi delate in na kakšen način ste navajeni delati, se pravi, boste popravili in postavili takoj, nemudoma vaše kadre, to, kar želite očitati, da je ta vlada naredila, ko je nastopila mandat. Pa je že večkrat bilo povedano in ne bom ponavljala, ker ni to zdaj tema, koliko kadrov in kdaj, v kakšnem časovnem zamiku ste jih vi ob nastopu mandata naredili. Jaz moram reči, da mojo podporo minister ima in jo bo imel tudi v prihodnje. Hvala lepa.

da ne bo prostora za politikantstvo. Kar bomo mi naredili, je, da bomo vrnili policijo policistom, notranji kader, izobražen, sposoben, ne tisti, ki je zvest politikam, ne levim ne desnim, ampak Policiji, organu, organu, mora biti neodvisen, strokovno podkovan in samostojen. Mi, v kolikor bomo zasedali ta položaj, bomo vrnili avtonomijo in ugled Policiji, tako kot nekoč je bil. To vam dajem besedo. Mi želimo, da je ponovno strokovna in neodvisna, namesto da bi uporabljala pretirane sile, da bo uporabljala ponovno moč dialoga, tako kot je že bilo prej. In kar se tiče vaše navidezne podpore, ki jo tako radi omenjate, da ste je deležni s strani policistov, spoštovani, jaz ne vem, a živimo v istem svetu. Naj vas opozorim, da podobna mnenja so bila tudi takrat okrog referenduma o vodah, ko ste bili mnenja, da boste uspeli. Zelo podobna klima ne tli samo med policisti, ampak tudi med prebivalstvom. Boste presenečeni aprila, ko se boste kar naenkrat znašli na čistini in bo dejansko realna slika se pokazala, brez teh pumpanj drug drugega, kako ste uspešni, kako vas ljudje imajo radi. Če jaz preidem mejo, ko me policistke in policisti prepoznajo, veste, koliko besed spodbude mi izrečejo, kot nikoli v življenju. Pa ne prihajam iz policijskih vod. Ali pa policisti, od običajnih do nekoliko višje rangiranih, če se imamo priložnost srečati, takoj izkoristijo priložnost, da povedo, kako nemogoče razmere so na policiji. Ljudje, ki so si ustvarili kariero, ne zaradi političnih povezav, ker vedno morate vi upravičiti

v največji možni meri, vas ne morejo več videti. To je resnica. Ker jaz vidim, ker percipiram, na kakšen način pristopijo do mene. Jaz mislim, da boste presenečeni, ko bodo oni glasovali. Ne samo policistke in policisti, ampak državljanke in državljani. Jaz sem prepričan, da velika velika večina policistov se sploh ne strinja z vašo politiko in da so izjemno razočarani nad načinom vodenja policije, ki dejansko postavlja policistke in policiste v neugoden položaj v odnosu do državljank in državljanov. In oni se nenehno, na dnevni bazi srečujejo z državljankami in državljani. Zaradi mene se lahko sprenevedate, jaz vam samo povem, kako doživljamo mi odnos policije do vodstva policije, ki je absolutno kritičen. Hvala lepa.

To, da se gre v nižje range policije, mislim, da ne poznamo primera, in zato je bilo seveda treba sprejeti poseben zakon, ki bi to omogočal. Ne vem, kako se lahko tule sploh še pretvarjate, da temu ni tako. Pač spet ista taktika, slikate, kako mi ubogi delamo vse po črki zakona, vi pa ste počeli isto. Ne, prejšnje vlade toliko kadrovskih cunamijev niso izpeljale. Spomnite se konca tiste prve Janševe vlade 2008, ko je nastopil Borut Pahor kot predsednik Vlade. Vsi smo skočili v luft, zato ker je pač izjavil, da ne bo menjaval kadrov, ki jih je nastavila Janševa vlada. Jasno je, da ko pridete vi, skadrujete vse, kar je možno. Tisto je bila sicer napaka Boruta Pahorja, ker je potem to eden od izvorov vseh težav na ministrstvih in tako dalje, ampak pustimo to zdaj. Druga stvar. Rekli ste, jaz kot mati ne bi nikoli peljala svojih otrok na tako območje. Ja, kako pa bi ljudje vedeli?! Nihče ni obvestil prebivalcev Ljubljane, da se bo to dogajalo. Odlok oziroma sklep, ki je bil sprejet 4. oktobra sredi noči, tik pred polnočjo, je bil objavljen v Uradnem listu 5. oktobra, se pravi nekaj ur zatem, ko je bil sprejet. In začel veljati za isti dan in naslednji dan. In kaj je pisalo v tem sklepu, ki ga je Vlada sprejela? »Vlada Republike Slovenije je naložila policiji, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda v Ljubljani, Bledu in Predosljah pri Kranju z odredbo omeji ali prepove gibanje na območjih, krajih ali na javnih mestih, kjer je to nujno za preprečitev hujših kršitev javnega reda, v obdobju od 5. oktobra 2021 do vključno 6. oktobra 2021.« Tudi če bi ljudje prišli do tega sklepa pravočasno, kaj – bi morali cel dan biti doma? Nikjer ni bilo določeno, katero je to območje, policija ni obveščala prebivalcev in prebivalk Ljubljane, naj ostanejo doma, naj se izogibajo Slovenski cesti, naj se izogibajo Trgu republike itd. Pač teh obvestil ni bilo. In ko mi govorite, da pač bi morali ljudje ostati doma, mislim, še zdaj si ne morem izbrisati iz glave tiste podobe nekega starejšega možakarja z vrečko od ene od trgovin, z robcem čez nos, ki se prebija čez tiste meglice solzivca. Vi si upate reči tistemu gospodu – ja, pa kaj nisi bil doma. To je sprevrženo. To je bil eden od vidikov, s katerim pač seveda še želite preprečiti proteste. To je metoda, tipična, to je ena od zastraševalnih metod. Druga, je pa to, kar lahko danes beremo, da bi naj Državno odvetništvo dejansko končno vložilo prvo tožbo zoper organizatorje protesta za izterjavo stroškov, ki so nastali zaradi policijskega varovanja. To je pa drug vidik preprečevanja in prepovedovanja protestov. Tisto, kar je minister napovedoval in spraševal, kako se da to narediti. To je zastraševalna taktika Ministrstva za notranje zadeve, pač preprečiti želite spontane proteste, ki izražajo kritično mnenje do vlade. In to je tudi zloraba Državnega odvetništva, če mene vprašate, ob odsotnosti dokazov, kdo so organizatorji, kakšni so dejanski stroški, v bistvu je enostavno, izigravate. In tukaj mislim, da je zelo zelo dobro zadel bistvo vašega vladanja in tega zastraševanja Ervin Hladnik Milharčič v eni kolumni v Dnevniku. Pa bom zdaj citiral en pasus, začne s sarkazmom glede tega plačevanja stroškov policijskega varovanja za nazaj. Pravi takole: »Ideja je genialna. Tega se še Sadam Husein ni spomnil. On je Iračane, ki se niso strinjali z njim, streljal v glavo, vendar je krogle plačal od svojega. Egiptovski predsednik Hosni Mubarak je na vsak protest poslal paravojaške enote el amn el merkezi, ki so preteple vse, kar je hodilo po cesti, in jih zmetale v modre tovornjake. Nekaj so jih zaprli, nekaj postrelili, nekaj obesili. Stroški so bili visoki, vendar jih je predsednik plačal iz državne blagajne. Njegov naslednik El Sisi vse stroške represije pokrije sam v imenu države. V Iranu imajo posebne motoristične enote za razganjanje demonstracij. En policist vozi motor, drugi ima v rokah gorjačo. Po sto skupaj jih zapelje po aveniji Azadi, mlatijo levo in desno. Stroške poravna državni svet za promocijo nravnosti in preprečevanje grešnosti. Izraelske varnostne enote mečejo proti palestinskim protestnikom vse, od pločevink solzivca do eksplozivnih krogel. Zaračunajo nič. Po vsem svetu je upor oblasti zastonj. Plačaš jih z batinami, solzami, kašljanjem, zaporom in eksekucijo. Samo Kitajci usmrtitev zapornika zaračunajo družini. Plačati mora ceno krogle. Vse drugo je na račun države.« račun države.« In tukaj vstopi vaša sprevržena logika. Seveda, kot evropska država si ne morete privoščiti, delovati kot neka bližnjevzhodna diktatura, ampak zaradi svojih avtokratskih teženj

moram se oglasiti zaradi tega, ker spet kolega Vatovec je dejal, kako bi ljudje vedeli, da bodo protesti. Po vseh medijih, točno tako, sem si napisala, točno tako, »kako bi ljudje vedeli«, da bodo protesti. Ni bilo treba čakati sklepa Vlade, ker se je jasno vedelo, ker so pozivali javno tisti, ki so prikriti organizatorji, ki se nimajo za organizatorja, ampak pozivajo k protestom, se je javno vedelo, kje protesti bodo. In verjetno, če se je vedelo, kje protesti bodo, ne bodo potem policisti šli na drugo stran Ljubljane, verjetno bodo šli tja, kjer so napovedani protesti. To To je spet sprenevedanje, da niso vedeli. Seveda so vedeli. Če so mene v Novi Gorici spraševali, seveda so vedeli. To je eno. Drugo pa je, sicer tu se bom nanašala na kolega Nemca, nismo govorili nikoli, da ne bo nobeden neusposobljen, ampak usposobljen kader, kolega Nemec, usposobljen kader. In meni ni treba preiti meje, jaz se v Novi Gorici pogovarjam s policisti in policistkami in v Novi Gorici dajo podporo tem spremembam. Ne rabim prehajati meje, da mi potem nekdo pove, kakšno stanje je. Ne vem, kakšno mejo sicer, ker na mejah, vsaj iz Nove Gorice, v Italijo ni policistov. Kakšna meja, pa ne vem. Hvala. Čisto na kratko, spoštovana poslanka, dr. Olaj, Travner, Jurič – to so bivši, nekdanji direktor, Urbas, direktor Uprave kriminalistične policije, to so ti kadri, vaši, sposobni, vsi štirje so v različnih obdobjih bili deležni notranjih varnostnih postopkov. Se pravi, trije direktorji policije z zdajšnjim, oba predhodnika, in direktor Uprave kriminalistične policije, o teh kadrih vi govorite. Hvala lepa. (PS Levica):** Mislim, boste prebrali magnetogram, gospa Zavadlav Ušaj, jaz nisem rekel, da niso vedeli, da bodo protesti, ampak niso vedeli, da jih bo sredi belega dne čakal zabarikadiran center mesta s pripravljenim solzivcem in vodnim topom. To je moja poanta in tudi skladno s tem, kako je zapisan zakon, glede na to, za kakšne vrste sklepa gre pri aktivaciji 9. člena, bi moralo to biti dovolj zgodaj sprejeto. Vlada je pa ja vedela, kdaj bo vrh Evropske unije. Ali so en dan prej izvedeli in so rekli – Aha, zdaj moramo pa hitro sprejeti 9. člen?! Tudi če bi zaradi protestov, ki so se zgodili en teden prej, ocenjevali to, bi lahko en teden prej sprejeli ta sklep. Ne, sprejme ga Vlada en dan prej, nekaj ur preden začne veljati, in ga potem uporabi, brez da bi obvestila prebivalce centra mesta ali pa pač vse, ki bi tisti dan kanili priti v Ljubljano in tako naprej. Saj smo vsi vedeli, da bodo protesti, nismo pa vedeli, da bo policija sredi belega dne ob 15.30 zaplinjala otroška igrišča in mimoidoče, ki odhajajo iz služb, iz trgovin, iz vrtcev po centru Ljubljane. Vam je Violeta prej kazala te slike, otroška igrišča – polna solzivca. Mislim, res, to zagovarjate?!

Zakaj bi pa vi menjali kadre? Če je šef kriminalistične policije človek, ki potem, ko neha biti šef kriminalistične policije, kandidira za stranko SD. Jaz tega ne razumem, zakaj bi menjali kadre. Ti strašno neodvisni strokovnjaki v naslednjem dnevu, ko nehajo biti v policiji, kandidirajo za stranko SD, pa takih vam lahko naštejem še, ne vem, 30, če hočete. Zato je po moje prav, da naredimo še prevod tistega, kar je gospod Nemec povedal. Torej povedal strokovne, ne vem kakšne ljudi takoj, ko pridejo na oblast. V prevodu je to jasno, kaj bodo nastavili. Za šefa kriminalistične policije bodo recimo nastavili človeka, ki bo v svojem mandatu nepreiskal praktično nič,

Gospod župan je bil dvakrat že izvoljen za župana, prvič se je v političnih krogih pojavil na listi LDS in kasneje se je pojavil na listi SD in bil tudi izvoljen kot župan. V Murski Soboti je izjemno spoštovana osebnost in zelo uspešen župan, vidi se v Murski Soboti izjemen gospodarski razvoj in ljudje so zelo zadovoljni. Tisto, česar ne razumete vi, je, da ti ljudje so opravili svojo profesionalno pot in so se politično aktivirali kasneje. To, kar počnete pa vi, spoštovani, so ljudje, ki so bili v notranjih varnostnih postopkih, to vas ne bega; medtem ko nekdo, ki opravlja častno, zelo pomembno vlogo, direktor kriminalistične policije, in zelo pomembno vlogo v Policiji, se kasneje, v jeseni svojega življenja odloči, da je še dovolj zdrav, pri močeh, da lahko še nekaj družbenokoristnega naredi, vi bi pa take odrezali. Še eno stvar vam povem zelo jasno. Ne samo da takih, kot je Jevšek, po naslednjih volitvah bo bistveno več, še policisti bodo volili SD, spoštovani minister, ne bo samo Aleksander Jevšek in sin Gorška, katerega ste omenili; mimogrede, gospod Goršek je bil direktor policije v času Katarine Kresal, torej na nek način je spadal bolj v LDS-ovo kvoto, ampak ne glede, to sploh ni važno. Na eni strani govorim o ljudeh, ki so izjemno spoštovani v svojih okoljih, tako geografsko gledano kot strokovno gledano. Na drugi strani pa imate vaše kadre, ki so domala praktično vsi bili notranje varnostno preverjeni oziroma v določenih postopkih. Da zaključim, presenečeni boste, koliko zaposlenih na notranjih zadevah in koliko policistk in policistov vseh rangov bodo prav za SD volili na naslednjih volitvah. Hvala lepa.

Hvala, predsednik Državnega zbora, za dano besedo. Cenjeni minister za notranje zadeve v Republiki Sloveniji, kolegice in kolegi, predvsem pa vsi tisti, ki spremljate današnjo sejo! sejo! Naši poslanski kolegici Eleni Zavadlav, ki prihaja iz Nove Gorice, je pravkar napisal policist, da govori resnico. Ne poznam policista, niti ne poznam, kje je točno naša poslanska kolegica doma. Kolegice in kolegi, danes je pred nami deveta interpelacija v tem kratkem mandatu vlade Janeza Janše in v času, ko Slovenija zaključuje predsedovanje Svetu EU, in v času, ko prihaja veliko pohval od voditeljev – v mislih imam tiste, ki vodijo Evropsko unijo – na predsedovanje te vlade, ki jo vodi predsednik Janez Janša, seveda s celotno ministrsko ekipo. Če se v preteklosti spomnimo, koliko gnojevke je bilo zlito v šestih mesecih, koliko truda je bilo vloženega, da se je blatilo naše politike, naše voditelje v Evropski uniji, ampak vendar ni uspelo. Je pa zanimivo, da te pohvale prihajajo prav s strani, iz katere je danes predlagana interpelacija. Skratka, kolegice in kolegi na levi strani, v opoziciji, uspevalo vam je v preteklosti spraviti nekaj ljudi na ulice, ulice, ni vam pa uspelo preprečiti, da bi dejansko delo tiste stranke, evropske stranke, v katere vi spadate, da bi očrnili to vlado, ki je to predsedovanje opravila. Seveda to velja tako za celo vlado kot tudi za ministra Aleša Hojsa. Jaz bi o njem zelo težko govoril veliko, ker ga ne poznam toliko let. Vem pa nekaj, tisto, kar vem iz preteklosti, iz prejšnjih služb, da je delaven, da je strokovnjak, da seveda želi vse dobro Republiki Sloveniji in da pri svojem delu veliko dela in to tudi zahteva od ostalih. To jaz tudi vidim na današnjem položaju tega ministra, cenjenega gospoda Hojsa, pri opravljanju funkcije ministra za notranje zadeve. Pa naj spomnim, ker smo že pri deveti interpelaciji, pa jaz mislim, da smo že to danes enkrat slišali, pa je prav, da osvežimo spomin našim državljankam in državljanom, kako je minister Hojs sploh prišel na ta položaj. Mandat se je začel, naš mandat – to večkrat povem v državnem zboru, čez pet mesecev se bo zaključil – se začel pred tremi leti in pol, seveda brez ministra Hojsa.

je vlada pod vodstvom Šarca odstopila. Marjan Šarec je dejal naslednje: Veliko hodim po Sloveniji, srečujem veliko državljank in državljanov z mnogimi problemi, ampak s to vlado ne morem rešiti ničesar, zato odstopam. Takrat kolega mag. Dejan Židan, ki je bil predsednik SD, pove naslednje:

na področju zdravstva nismo naredili ničesar, zelo malo ali pa nič. Današnji predlagatelj je tudi Levica, ki je bila nadkoalicijska stranka, je že to storila nekaj mesecev prej. je seveda danes že druga interpelacija za notranjega ministra gospoda Hojsa. Predvsem pa zlivanje toliko neresnic, toliko stvari, za katere predvidevate, da bodo padle na plodna tla pri državljankah in državljanih, ampak jaz vam zagotavljam, da ta trud gre v prazno. Jaz sem bil nedavno pred enim trgovskim centrom in so v njega vstopali, mislim da, trije fantje, dve punci, leta sem ocenil nekje med 10 in 12 let, ampak kaj želim povedati – kako skrbno so si nadeli maske, si razkužili roke in odšli v trgovino. Jaz moram priznati, da sem to občudoval pa da sem bil na to sliko, na ta dejanja zelo ponosen. Ko pa na drugi strani skoraj leto in pol spremljam nekatere, tudi politike, ki ste pozivali ljudi na ulice, se vozili s kolesi brez mask, eni v tem državnem zboru ste celo te maske trgali s svojih obrazov, skratka počenjali stvari, za katere se mi zdi, da razdvajajo naše državljanke in državljane. Moram priznati, da do neke meje vam je to uspelo. Večkrat mi pride mi pride na misel, kot da ste bili, ko sem prej govoril, kdaj ste mandat začeli, kot da ste bili vi posadka v avionu in po nekaj kilometrih potovanja obvestili komandni stolp, da boste pristali, da niste sposobni nadaljevati upravljanja tega letala. Potem ste ostali na letalu, sedaj pa ves čas tega potovanja kričite temu novemu kapitanu, predsedniku Vlade, pa vsem ministrom, da ne vozijo v redu. Razumi, kdor mora. Spoštovani minister, ta interpelacija ne daje nekih sadov te besede. Prav gotovo, spoštovani predlagatelji, ne padejo na plodna tla; bi pa želel, da to delo, ki ga opravljate, spoštovani Hojs, minister Republike Slovenije za notranje zadeve, da na tej poti vztrajate. Prepričan sem, da vedno vsa dejanja niso padla na plodna tla, tako kot tudi naša tukaj v Državnem zboru. Vsak človek, ki dela, tudi kdaj stori kakšno napakico ali napako. V tej težki situaciji vam državljanke in državljani tega ne zamerijo. Skratka, želim v imenu tistih – mene pa policisti ne srečujejo, me ne kličejo, da je vse narobe. Moram priznati, da se v tem mandatu, ko to funkcijo opravlja gospod Hojs, ni nihče obrnil na mene, slišim pa veliko pohval, da imajo policisti spoštovane plače, da imajo sodobna vozila, dobro opremo. In če kdo misli, da tista dva, ki sta v sindikatu, ki nimata več službe, bosta vplivala na razvoj policije v Republiki Sloveniji, je v zmoti. Minister, naj bo vaše uspešno delo tudi v prihodnje, do konca tega mandata; pa seveda jaz sem prepričan, da se bomo tudi v drugih mandatih srečevali – mi kot poslanci, vi pa kot minister na tem položaju ali pa na kakšnem drugem. Hvala za poslušanje. Hvala lepa. Besedo ima Primož Siter. Pripravijo se Andrej Černigoj, Brane Golubović, Mojca Škrinjar. Primož Siter. Hvala lepa za besedo. Dober večer, kolegice in kolegi. Dober večer, minister. Jaz sem vesel, da je tudi že moje ime enkrat v tej debati čez dan prišlo na dan; in mislim, da je prav ta debata in jo bomo obnovil. Mislim, da je perfekten plastični pokazatelj tega, kar Aleš Hojs kot minister je. Minister me je obtožil, da sem bil organizator nekih protestov v Trbovljah, kar seveda ni res, ampak to mene niti ne moti tako zelo, bolj me je zmotilo v tej ministrovi repliki na razpravo sicer kolega Luke Mesca. je rekel, da sem po polovici Zasavja nabral bandite in huligane, da so prišli razbijat na ta protest, uničevat in škodovat in poškodovat in tako naprej. In jaz mislim, da ta odgovor ministra perfektno pokaže, kaj ta minister je in kaj vlada, v imenu katere govori in dela, je. Kako vidi, kako obravnava vse državljane in državljanke, še posebej tiste, ki morebiti nimajo članske izkaznice SDS ali pa niso volilni podporniki trenutne, aktualne vladne klike. Minister je pač lagal,

minister Hojs, odstopljeni in dvakrat interpelirani. Mi ne rabimo ministra, ki daje sodbe, mi ne rabimo vlade, ki daje sodbe, ki ljudi sodi na podpornike vlade in na huligane in bandite. Banditi, mimogrede, je tęrmin, ki ga je nemški nacistični okupator uporabljal za antifašiste tistega časa. Mi ne rabimo ministra in vlade, ki ljudi razdeli na na podpornike in na pridne, poslušne državljane ter vse ostale, ki so banditi. Teh banditov, mimogrede, je, ljudi, ki delo te vlade ocenjujejo za neuspešno, več kot 80 %. Mi v tem času, ko smo kot družba javnozdravstveno in posledično še kako v krču, na preizkušnji, mi potrebujemo vodstvo, prvič, odraslo, zrelo vodstvo; in potrebujemo vodstvo, ki povezuje, ki je sposobno epidemijo skomunicirati, ki je sposobno reševanje epidemije skomunicirati. Kar pa vidimo v vladi Janeza Janše in v ministru Alešu Hojsu, tukaj še najbolj plastično, je pa diametralno nasprotje tega. Nič, minister, v vašem delu ni v odnosu do ljudi povezovalnega. Razbili ste v dveh letih, najbolj uspešno, kolosalno, razbili vez med ljudmi in policijo.

Razbil ste vezi med zaposlenimi v Policiji in vodstvom, kot smo danes že slišali enkrat, prvič v zgodovini sta se dva sindikata, ki sicer navadno stojita malce na drugih bregovih, združila v komunikaciji proti vodstvu. Razbili ste to komunikacijo policija – vlada, označil ste policiste z lenuhi; in obratno, vlada – policija. Da ne govorim o tem, kako kolosalno ste raztrgali vez med politiko, med vlado še najbolj, in ljudstvom. Kolosalno. Ljudje niso še nikoli tako negativno ocenjevali delo vseh državnih, da rečem, političnih institucij – od Vlade, parlamenta in vsega. In mi ne potrebujemo v tem času te osnovnošolske komunikacije, tega kreganja. Mi v Trbovljah - če sem začel s Trbovljami, bom nadaljeval s Trbovljami – mi v Trbovljah temu rečemo – štrajtmohar. Taka malo smešna. Štrajtmohar je ponavadi tisti, ki v družbi ni najbolj zaželen; in to ste vi, Aleš Hojs, pridelali tej vladi kot vodja te skupine za covid, kot glavni komunikator, kot glavni epidemiolog, kot minister za notranje zadeve, glavni policist in vse to. In če ne drugega, zaradi tega osnovnega pomanjkanja komunikacijskih sposobnosti, pač niste sposobni oziroma niste kompetentni za opravljanje te funkcije, kar ste, sem vesel, ugotovili sami že sorazmerno na začetku mandata. Ampak potem so vas, naj uporabim terminologijo vaše vlade, vam je, ne vem, mogoče predsednik vlade strl jajca pa niste potem upali nadaljevati oziroma ohraniti toliko hrbtenice, da bi s svojim odstopom nadaljevali. To je moja glavna kritika. Moram pa seveda se na hitro dotakniti enega konkretnega primera, ki je v podporo temu, kar sem do zdaj rekel, ki govori o odnosu vaše vlade do policije, vtikanja v delo policije, operativno delo policije. In danes je ta protest 5. oktobra že nekajkrat prišel na površino. Prvič v zgodovini Slovenije in slovenske policije in mnogih protestov se je zgodilo, da je politični vrh ne samo kadroval, ne samo povzročil nekega razdora ali pa nekih sistemskih nesmislov znotraj policije. Prvič se je zgodilo, da je politični vrh države vstopil v sam operativni center policije, ki nadzoruje in ki daje komando, kako naj policija reagira v konkretnih primerih, v konkretnih akcijah. In če mi govorimo, da so tega nesrečnega 5. oktobra ob petih popoldne policisti zaplinili igrišča in Tivoli in tako naprej, so to naredili po komandi nekoga. Policija funkcionira po principu ukaza. In ukazi prihajajo iz operativnega centra, iz komandne sobe. In kdo je bil takrat v komandni sobi? Kangler, Predalič, Mahnič, Olaj in Hojs. Okej, potem je to laž, minister. In nam je tudi generalni direktor policije gospod Olaj, ko smo se z njim pogovarjali, pač predal laž. Zdaj se pa odločite, kdo med vami laže. Hvala lepa.

Na OKC dne 5. 10. ni bilo nikogar – od Mahniča, Predaliča, mene, torej nihče ni bil tam, nihče. razumete zdaj, kaj je to nihče? Na Center za varovanje in zaščito, torej tam, kjer so bili tisti ljudje, ki so bili zadolženi za varovanje vseh teh predsednikov in tako naprej, pa smo ob okoli 19.30 prišla Mahnič, Predalič in jaz. Na OKC pa sta približno ob tej uri prišla Olaj in Kangler. Torej imamo 2 lokaciji, imamo 2 delegaciji, če hočete, nihče ni dajal nobenih ukazov. Ukaze o tem, kako se akcija vodi, je izdajal določeni dežurni vodja operacije oziroma akcije. Nihče od nas ni to bil. In policija vam je to večkrat povedala, večkrat vam je pojasnila, kdo je kakšna navodila dajal, kdo je kakšne ukaze dajal in tako naprej. Ampak vi tega pač ne … Ne, da ne razumete, nočete razumeti, ker je enostavno seveda lajati v luno in kar naprej trositi laži, da sem jaz odločal o tem, kdaj se bo koga zaplinilo, da sem jaz dal ukaz, kam se ti metki izstreljujejo, da je direktor policije dajal ta ukaz in podobne nebuloze. Pač tega se vam ne da dopovedati in boste to kar naprej / Kar se tiče tega, kar ste od začetka povedali, ni res, da sem jaz govoril, da ste vi tam razbijali. Jaz sem rekel, da ste vi prišli tja z namenom, da bi razbijali; in da je k sreči tam bila policija, ki je te namene, tako kot v Ljubljani sicer, uspešno preprečila.

podpihovalcev in kuriteljev pa, bi rekel, grdobesednih ljudi je bilo zelo malo ljudi iz Trbovelj. Se pravi, ste jih od nekje drugje navlekli. In seveda jaz nikoli nisem govoril, da so vsi ti banditi ali pa razbijalci. Bom pa ponovil, da tisti, ki pa mečejo kocke v Državni zbor, ki mečejo kocke v rešilce, ki mečejo kocke v policiste,

metali v policiste bakle, kamne in tako naprej. To je bilo 5., to so ti mirni protesti, o katerih vi govorite. In to je to ljudstvo, ki v bistvu, kot ste rekli, mirno protestira in nikomur nič noče. Tega sem danes že pokazal, zamaskiranec s kocko v roki, ki meče na križišču kocko v policijo. Mimogrede, vodni top ni bil prvič, ampak že drugič tako uporabljen kot tudi poškodovan. Tudi 5. novembra je bil poškodovan s strani huliganov ali pa banditov, kakor želite. Tole je ena gospa, ki je ravno tako pripravila – ali bo sama vrgla ali bo pa nekomu to podala – granitno kocko v rokah. Najbrž je ni nesla domov, da jo bo dala v peskovnik otrokom, da se bodo igrali. Vsaj predvidevan, da ne.

podžiganje policijskih avtov. Mimogrede, kar nekaj policijskih pnevmatik je bilo predrtih ta dan. To se da kazati, kakor sem rekel, skoraj toliko časa, kakor je. Tole pa je primer, ki je mene v centru najbolj zanimal. To je pa primer uzurpacije oziroma poskus ustavitve oziroma onemogočanja prihoda delegacije v hotel. In zanimalo me je, kako je mogoče, da je policija v tem primeru naredila tako napako, če temu tako rečem, pa so mi fantje lepo odgovorili, da pač enostavno ni mogoče narediti toliko varnostnih načrtov, da bi lahko vse eventualne, potencialne incidente vnaprej predvideli. So pa seveda takoj, ko se je to zgodilo, uporabili tisti načrt, ki je bil pripravljen za take primere, če se kaj takega zgodi, seveda povsem strokovno in tako, kot je pač treba, avto zavarovali, v vzvratno vožnjo pripeljali do mesta, kjer je lahko po drugi poti nadaljeval svojo pot. Tole so recimo uporabljeni prometni znaki z namenom, da jih, bi rekel, poškodujejo ali pa morda celo več – uporabijo v poskusu nasilja nad policijo. Tole je raketa, ki leti proti policijskemu vodnemu topu. Tole je zadet vodni top s strani te rakete, se pravi ogenj na vrhu policijskega vozila. In vse to vi imenujete mirni protesti. Nenasilna množica, mirni protesti. Bog ne daj, da policija kaj protestira ali pa da poskuša kakšen red vzpostaviti. Ampak kljub temu, da jaz predvidevam ali pa si mislim, da ste želeli, da bi to tako ratalo, se pravi, da ste vi želeli, osebno želeli, Levica, Socialni demokrati, vsa ta KUL opozicija želeli, da policiji ne bi uspelo tega dne ustrezno zavarovati teh protestov, pač to ni uspelo, uspelo, ker je policija odreagirala profesionalno, ker so tudi vaši strokovni botri razložili, da je policija v tem primeru bila ustrezno strokovno pripravljena. Celo tako so rekli, za razliko od preteklega tedna, ko policija ne bi smela dovoliti, da so ti nasilneži vdrli na severno obvoznico, enako sem bil tudi jaz prepričan po tistemu vdoru na severno obvoznico, so celo ti ljudje od gospodov, ki, kot rečeno, so pisali celo policijsko zakonodajo, povedali, da tokrat ni bilo tako, da je policija odreagirala tako kot se zagre, da so bili v zadostni meri pripravljeni. In tiste številke, ki ste jih govorili, jaz mislim, da ste celo prenizke povedali, veste. Ta dan v Ljubljani ni bilo zgolj tisoč policistov, ta dan je bilo treba policiste pravzaprav aktivirati iz mnogih posebnih enot širom Slovenije, zato da so ustrezno zavarovali to območje. Tudi vsi ti ljudje, kot rečeno, so ustrezno opravili svoje delo, bili za to ustrezno nagrajeni in pravzaprav je težko poslušati to vaše to vaše nedogledno sprenevedanje o tem, kako ne veste, kdo je organizator, kako so bili to miroljubni protesti, kako je policija prekoračila pooblastila in bla, bla, bla in tako naprej. Šlo je enostavno za to, da je policija svoje delo v tem primeru dobro opravila, da se je po moji oceni, kot rečeno, sfižil eden od vaših načrtov, kako še bolj destabilizirati to državo, kako narediti še večjo zmedo. Torej ne zgolj to, da ste vedno nasprotovali vsem ukrepom, vezanih na epidemijo, ampak na nek način ste vseskozi želeli ali pa želite vseskozi z nesodelovanjem, z izključevanjem, s tem, da ne prenesete, da niste več na oblasti, v bistvu vnesti med ljudi razdor, nemir, nestrpnost. Ampak to so pravzaprav tiste kvalitete, ki so jih vaši predhodniki skozi desetletja zvesto gradili; in pravzaprav je težko pričakovati, da bi pa zdaj, kar v enem trenutku se ta vaša ideologija obrnila v čisto drugo smer. kot pravite, ko ta vlada ne bo več na oblasti, kako boste vse gospod Nemec bo vse zamenjal, LMŠ bo tudi vse zamenjala, vi boste – ne vem, kaj ste že rekli – z bajoneti nagnali v morje tiste ljudi, ki imajo stanovanje, ki ga ne morajo v 15 minutah posesati, boste nepremičnine zaplenili oziroma stanovanje zaplenili in tako naprej. Je pa zaskrbljujoče posebej v tem, kar ste napisali v tistem delu interpelacije, ki se nanaša na očitek o tem, da sem jaz nekaj zamolčal, ker ste napisali, da

Torej govorite o tem, da je moč delati kazniva dejanja, potem pa spremeniš zakonodajo tako, da tista kazniva dejanja, ki si jih takrat naredil, niso več kazniva dejanja. To je unikum, ki ste si ga izmislili. Ja, razen če mislite, da boste zaplenili stanovanja pa boste potem sprejeli zakon, da so ta stanovanja zakonito zaplenjena. Nekaj podobnega okoli teh hiš menjav hiš pa lastnin imamo tako ali tako zgodbo – dobro znano stranko SD, ko pravzaprav še zdaj ne vemo, ali je tista hiša, ki so jo kao kupili, ali so jo zamenjali, ali so za to plačali, ali so tisto prejšnjo lastnino kupili pa so jo potem zamenjali. Pravzaprav še danes nismo na čistem, tako kot v primeru diplome, še danes nismo videli računa, kjer bi videli, da so oni to plačali. Vsaj pokazali ga niso, ni bilo napisano: plačilo kupnine za bla bla, naslov, stranka SD, plačilo, ali pa ne vem, kaj so bili prej, prej so bili neki nasledniki, ne vem, kako so se že imenovali, Združena lista, nekaj takega. Tudi nisem videl, da bi tak račun pokazali za Tomšičevo, za katero pravijo, da so zamenjali to svojo vilo, da so Tomšičevo zamenjali za vilo, v kateri zdaj živijo. Tudi za tisto še zmeraj nismo videli računa. Jaz ne vem, kako ta pravni sistem pri stranki SD In na koncu, če se nekdo izgovarja na to, da je nekdo kandidiral za stranko LDS, potem pa je šele kasneje prišel v stranko SD, preberite si njegov intervju pri kandidaturi tega istega gospoda, ki ga jaz ne bom omenil, gospod Nemec ga pa je.

pa del te liste gre v Levico, pa potem spet malo SD in tako naprej. Gre za vezno posodo, kjer se pravzaprav glasovi znotraj te levice le prelivajo. In tako kot so nekateri že omenili danes, jaz razumem vašo skrb pa tudi vašo nervozo, posebej zato, ker očitno na levi strani nastajajo neke nove stranke. Mimogrede, danes ste vseskozi napadali Novo Slovenijo.

da Nova Slovenija korektno sodeluje v koaliciji pa da ima zato vsak mesec 2 % več pa da je zdaj že, kot sem danes bral po anketah, pred Stranko Alenke Bratušek. Očitno verjamem, da je ta skrb huda, velika, da je zmeraj večja, ker, tako kot ste ugotovili, čez štiri mesece so volitve. In seveda se moramo vsi ali pa v veliki meri vsi predstaviti potencialnim volivcem s tem, kar smo naredili. In mi imamo dolg seznam stvari, ki smo jih naredili. Dolg seznam stvari, kaj smo ljudem dali, dolg seznam stvari, zakaj ljudje pod to vlado živijo bolje, dolg seznam, kjer bomo pokazali, kaj vse smo kljub tej hudi zdravstveni krizi uspeli zadržati, od ekonomske rasti, najnižje stopnje brezposelnosti, kaj vse smo ljudem razdelili. Ja, drži, smo tudi kaj razdelili. Vi pa vaša vlada je recimo reševala banke pa je razdelila pet milijard zato, da ste rešili dve ali pa tri tajkunske banke pa da se gospodje danes iz ne vem katerega balkona smejejo, kar počnemo tukaj; mi smo pa to dali ljudem v obliki bonov, v obliki višjih penzij. Mi nismo povečali penzije za 6 evrov ali kako je že bilo takrat, mislim, da ste se kregali, ali bomo za 6 evrov ali bomo za 12. Pa nisem jaz takrat dobro slišal, ali vi govorite o procentih ali o evrih, pa sem potem ugotovil, da govorite o evrih. Da ste se kregali, ali bomo 6 evrov povečali ali bomo 12 evrov povečali. Pa mislim, da ste potem na koncu 6. Poglejte, vse te stvari bomo dali na plano. Jaz sem prepričan, da bodo ljudje prepoznali, kaj smo za njih naredili. In najbolj se mi zdi sprevrženo pa to, kar je počel prej gospod Nemec, ko je kar pavšalno obtoževal vse, celo predstavnike obeh narodnih skupnosti, kako smeta in kako ne smeta glasovati. Tega pa v Državnem zboru pravzaprav še ni bilo. Jaz se spomnim vašega poslanca, vašega, saj ni bil vaš, bil je poslanec narodnih skupnosti, tale gospod … italijanski priimek je imel, B … iz dvorane/ No, ta. Ja, veste, veliko priimkov je pa se ne morem več spomniti vseh, žal je tako. Človek veliko ljudi pozna pa potem ne ve vseh priimkov na pamet. Ta gospod je vedno glasoval z vami; pa nikoli ni noben rekel, da je kaj narobe. Bil je izvoljen pač na listi italijanske narodne skupnosti, očitno je bil po prepričanju levo usmerjen, vedno je podprl tistega mandatarja, ki ga je predlagala levica. »So what,« bi rekel predsednik države.

Jaz moram reči osebno, da imam zelo dobre izkušnje v sodelovanju z njim. Vsakič, ko sva se kaj pogovarjala, smo probali narediti čim več za to italijansko narodno skupnost, posebej v tistem času, ko je bilo treba urejevati prehode med mejami, ko je bilo treba zagotavljati, kakšne teste morajo imeti. Vse to. Moram reči, da sva se slišala tudi, ne vem, enkrat na 14 dni pa smo probali zadeve urediti. Sam ne vidim nobenih težav, da z vsemi korektno sodeluješ in seveda probaš narediti največ, kar se za ljudi da narediti. Vi pa delate drugače. Vi pa izključujete. Vaš volilni program je, kako ne bomo in s kom ne bomo. To je vaš volilni program. Kaj ne bomo, s kom ne bomo in kaj ne bomo. Takih volilnih programov so se po moje ljudje v Sloveniji naveličali in verjamem, da bodo nagradili povezovanje, nagradili tiste, ki želijo sodelovati, tiste, ki so v tej vladi že sodelovali, tiste, ki vstopajo na novo v politiko in govorijo o povezovanju, ki v svoj volilni program dajo in so dali povezovanje. Za razliko od tistih, ki vstopajo v politiko pa, tako kot je bilo videti, z desnico mahajo in nas nekatere spet podijo iz te države, tako kot pred letom vi ali pa pred 30 leti Milošević. Nemec. **MATJAŽ NEMEC (PS SD):** Hvala lepa, spoštovani predsednik. Minister, popuščate ali pa … Kako se počutite, no? Ker to, kar ste zdaj izvajali, to ni podobno nobeni stvari. To ni interpelacija, to je interpretacija nekih vaših želja. O Levici govorite, da so na položaju ne vem koliko časa že. Pa saj so v parlamentu drugi mandat. Pa niti enkrat niso bili na vladi. Govorite o vili, vili, zaradi besed, ki jih je izrekel vaš predsednik, je na prvi stopnji izgubil … Minister, kam greste? Počakajte samo še minuto, no, prosim lepo. Ne odhajati, lepo prosim. Najprej govorite o vsem drugem, razen o interpelaciji, zdaj pa greste. Morate pojesti, saj razumem. Mi smo tako kot vi, samo da se poskušamo držati okvirov, zaradi katerih smo danes tukaj, vi pa kar nekaj natrosite – Bandelli, Battelli, Baluli, sploh nikomur ni jasno, kaj ste nam hoteli povedati zdaj. Jaz se opravičujem, imamo interpelacijo ministra za notranje zadeve, ki že tako v svojem jazu je nekredibilen, to, kar je bilo pa zdaj, se opravičujem gledalkam in gledalcem, poslankam in poslancem, to je degradacija retorike, razprave, dialoga, interpelacije, Državnega zbora in institucij. Če ne bi bila puščena danes tako široka razprava tekom celotnega dne, bi predsednika vseeno prosil, da omeji to razpravo, kajti govoriti o vsem drugem, razen o vsebini, zaradi katere smo danes tukaj, je, ne vem, zastrašujoče in po drugi strani na nek način nespoštljivo do vseh nas. Mi smo ravno tako kot minister tukaj zaradi nedela ministra ali pa kritike, ki jo želimo nameniti ministru, seveda z upanjem, da prepričamo še kogarkoli v Državnem integriteto še v sebi, da ne podpre posameznika, kot je minister za notranje zadeve. Ampak dejansko s temi, ne bom rekel ravno nebulozami, ampak nesmisli, ki jih minister razlaga, ne moremo držati sploh rdeče niti dialoga interpelacije oziroma vsebine interpelacije, na katero smo se danes pripravili in smo danes tukaj. Jaz dejansko naprošam ministra, naj bo bolj konsistenten v njegovih razpravah, kajti to, kar je zdaj izvajal, nima nobenega smisla. In s tem bom tudi zaključil, da ne bom niti približno podoben njemu.

Vau, to je pač moj odgovor, hvala, minister, v bistvu mi laskate s svojimi replikami. Najprej ste me imenovali za predsednika trboveljskega protesta, potem je očitno v mojo smer letelo še vse, kar se je zgodilo na ljubljanskih protestih. Jaz sem zdaj iskreno čakal anti Rio Tinto protest iz Beograda in mogoče še kakšen Berlin, Pariz in tako naprej. Ampak minister, govorimo o policijskem nasilju, govorimo o policijskem nasilju, katerega raven je brutalno zrasla v času, odkar na vrhu policije – roko na srce – sedite vi. In sedite na način, da interpretirate realnost na svoj način, izmišljate si organizatorje protestov, izmišljate si nevarnosti, iz magnetograma vam preberem takoj – »Siter organizira te proteste. On je bil tisti, ki je prišel s skupino banditov ali pa kako naj temu rečem, tistih, ki v bistvu razbijajo po Trbovljah na dan obiska vlade, in ljudi vozil iz pol Zasavja, zato da so tam neki protestirali, demonstrirali.« Ali se zavedate, ali se vi zavedate, koliko resna obsodba je to? Vam je vse jasno. Iz kje je vam to vse jasno? Iz dejstva, da je bil nek človek na protestu. protestu. Policijsko nasilje je tisto, ki v teh protestih v zadnjem letu in pol, dveh letih v bistvu rodi ves nemir. Začelo se je, ko so ljudje polagali papirnata stopala na tla, jih je pričakalo policijsko nasilje; ko so brali Ustavo, jih je pričakalo policijsko nasilje. Ko so vozili kolesa, jih je pričakalo kaj? Policijsko nasilje. In zdaj je pa opozicija tista, ki vnaša nemir in nestrpnost, medtem ko gre policija nad transparente in piščalke in ne vem kaj. kaj. Danes smo tudi že slišali, lahko vi živite v svojem mehurčku pa trosite te laži in neko svojo realnost, ampak realno povejte, realno povejte, ko naštevate svoje uspehe, s čim vse je vlada ne vem kaj naredila, pa na drugi strani tisti, ki gledamo normalno, vidimo policijsko državo, shirano STA in tako naprej kot vaše, v navednicah, uspehe. Odgovorite nam, minister, s čim ste pa vi povezali slovensko javnost? S čim ste povezali narod, ljudstvo? Na kakšen način je ljudstvo izšlo tukaj bolj povezano, razen v uporu proti vam in proti vladi Janeza Janše?

Koliko resna oziroma neresna je današnja interpelacija ministra Hojsa, se kaže na dva načina. Prvi, če pogledamo drugo stran in vidimo število prisotnih poslancev, ki je zelo klavrno in ne dosega niti ene četrtine vseh obljubljenih glasov, ki bo glasovala za interpelacijo. Zelo zelo žalostno. Drug način se kaže … pred razpravo sem na hitro pogledal vse glavne spletne portale in ugotovil, da interpelacija sploh ni več top top novica oziroma da je ta novica današnji najšibkejši člen. Toliko o tej resnosti te interpelacije. Predstavnica Predstavnica Levice v svojem ekstremnem levem stališču več časa posvetila Novi Sloveniji kot pa podkrepitvi njihovih lastnih sedmih točk interpelacije. Seveda, ko zmanjka argumentov, je treba ustvariti sovražnika. Znana taktika prejšnjega sistema. Državljanke in državljani so to že večkrat spregledali in temu ne nasedajo več. Ko odpove razum, se črke po diktatu druge najmanjše stranke KUL koalicije prelijejo na papir te interpelacije, ostale stranke pa mirno sledijo sledijo temu. Zakaj to mislim? V interpelaciji vidim tri jasne indice. Prvi je ta, so sami zapisali, citiram: »Na kar smo tudi v Levici že večkrat opozorili.« Drugič, z zgražanjem na uporabi solzivca, ki je identično ekstremno levemu stališču Levice; in nenazadnje z uporabo besede kanister. Cela Slovenija se že smeji tej besedi, uporabljeni s strani ene kolegice poslanke, in vsem je popolnoma jasno, kaj kanister je. In nenazadnje štiri trditve, ki so v sami interpelaciji, ki jo imam tukaj, zame in za marsikoga zaskrbljujoče. Jih bom kar mogoče naštel: jeza, pričakovanj, odziv, dela ljudstva. Vsi vemo, da ekstremna levica tako dejanje jasno jasno podpira. Seveda za njih cilj opravičuje sredstva, nisem pa vedel, da vse ostale stranke KUL koalicije to podpirate, ali pa mogoče ne, ali pa mogoče niste prebrali interpelacije in ste ostali tiho. Nenazadnje, omalovaževanje policije.

Hvala, predsedujoči, da lahko nadaljujem. Naslednji stavek: »Saj je policija s svojim delovanjem povzročila nekajurno divjanje po mestu.« Narobe svet. Narobe svet. Vsi vemo, da policija ne napade prva, ampak se samo odzove strokovno na nasilne nasilne izgrede. In tukaj bi dal vso priznanje policistom in policistkam, ki so strokovno opravili svojo nalogo in za nagrado so so bili tudi poškodovani. Naprej, če nadaljujem: »Očitno je nasilje prva uporabila policija.« To piše v interpelaciji koalicije KUL – stranke SD, LMŠ, SAB. Ali vas prav nič

par excellence: »Širjenje policijskih pooblastil in povečanje prisilnih sredstev se je začelo že v predhodnih vladah. Ves arzenal policijskih ukrepov je tako ponudil na voljo sedanji policiji. Se pravi, vi s to interpelacijo

Nenazadnje – uporaba vodnega topa. Če malce pogledamo po internetu, ugotovimo, da vodni top ni bil uporabljen samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini: Belgija, Nizozemska, Italija. Kolega Nemec, veste, v Trstu je bil uporabljen in tudi v Nemčiji.

ministru, ki se je zelo trudil pri aktivaciji 37.a člena, ki je večkrat obiskal Ilirsko Bistrico in zagotovil boljše stanje pri ilegalnih prehodih migrantov v Slovenijo; in tu se mu občanke in občani Ilirske Bistrice zelo zahvaljujejo. In nenazadnje, zelo sem zgrožen, ko besede »kamne v roke« za Levico kar naenkrat postanejo sarkazem. Zame grožnje z nasiljem nimajo mesta v tem državnem zboru in to je sprevrženo, da je »kamne v roke« za Levico sarkazem: in tukaj bom naredil piko. Sam te interpelacije ne bom podprl, ker nima dovolj argumentov in je polna

Vodni top je zadnji in ekstremen poseg takrat, ko je treba varovati življenje in imetje. V zgodovini Republike Slovenije je vodni top bil uporabljen samo takrat, ko je na vladi bil Janez Janša. Tako množičnokrat, kot je tokrat bil, ni nikoli v zgodovini, noben drug minister, razen Gorenak in Hojs, vodnega topa v Sloveniji ni uporabil. Spoštovani kolega poslanec, naj vam ne bodo za zgled države, kot so Francija, Italija in druge države. Mi se z njimi ne moremo primerjati. Dajte se raje primerjati z recimo Švedsko ali pa Dansko in z nekaterimi drugimi državami. Ne da te nimajo problema, tudi na Danskem smo videli, da so imeli pred mesecem izgrede, ampak mi v naši zgodovini, v naši kulturi tega ne poznamo; oziroma poznamo samo takrat, ko je na oblasti Janez Janša in njegovi strankarski kolegi na Ministrstvu za notranje zadeve. In s tem se jaz ne bi hvalil.

sprovocira ljudi, jih nažene na ulice in naroči, da mečejo kocke v parlament, da zažigajo smetnjake in tako naprej. Res je, to je vse res. To ste vi sposobni, gospod Nemec pa levica. Ali vladati; če pa ne vladate, imate pa abstinenčno krizo, ste pa navajeni – in to delate očitno dobro – hujskati ljudi za to, da ko v parlamentu ne gre skozi, da se demokracija odvija po vaših načrtih na ulici – z nasiljem, z zažiganjem, z metanjem kock in tako naprej. Drži. Takrat, ko je na oblasti desnica, to počnete vi. NEMEC (PS SD):** Spoštovani minister, ravno vam bom vrnil žogico. Vi govorite, da ste povezovalni, da ste stranka dialoga, ampak v tem dialogu vam nekaj umanjka. Vi dejansko ne govorite z dialogom, ampak govorite s silo. Ni res, da smo mi krivi, ampak ko smo imeli proteste in je bila takrat na oblasti levosredinska vlada, se je reševalo na drugačen način tovrstne problematike. In še eno stvar vam bom povedal, spoštovani minister. Strokovnjaki, ne vi in vaši podrejeni, strokovnjaki, ki imajo veliko izkušenj, govorijo, da tovrstne množice policija lahko obvladuje, imajo neskončno izkušenj ne iz protestov, ampak iz nogometnih tekem. In to, kar se je dogajalo da je bilo le 3 tisoč protestnikov, spoštovani minister, 3 tisoč Viol se zbere na derbiju z Olimpijo zlahka. Če dodamo še drugih 2 tisoč ali pa hipotetično tisoč navijačev Olimpije, je to bistveno večja množica in policija jo je sposobna obvladovati na bistveno bolj rizičnem objektu, kot je odprt trg oziroma ulice v mestih, kot je na primer Ljubljana. Spoštovani minister, odgovor je enostaven, ne voliti SDS, volite kogarkoli drugega, ali KUL koalicijo ali pa Socialne demokrate, gotovo bo dialog pripomogel k temu, vsaj zgodovina tako govori, da sila ne bo uporabljena. Vsaj upam, da tudi v prihodnje ne. Vsakič ko je bila Janševa vlada na oblasti, minister Gorenak, minister Hojs, se je uporabilo vsa možna sredstva, ne samo top, tudi druga prisilna sredstva, katera se sploh v zgodovini naše 30-letne države še niso uporabila. Vse to, spoštovani minister, boste lahko vi vašim vnukom pripovedovali, da ko sem bil pa jaz minister, smo pa uporabili vsa prisilna sredstva; in verjetno boste na to tudi ponosni. Mi Mi obžalujemo te vaše dogodke in seveda bomo naredili vse, da bomo vzpostavili dialog med policisti in med ljudmi ter da se ne bomo obnašali na način, kot se obnašate vi. Hvala lepa, predsednik. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Kolega Černigoj je želel repliko. Se opravičujem, sem ga izpustil prej. Predlagatelj gospod Vatovec, s svojo lastno repliko moji razpravi ste pokazali svoj intelektualni doseg. Z žaljenjem, ne argumenti, ste odgovorili na mojo razpravo. Sam na to ne bi bil ponosen in

To ste sami danes povedali. Sami ste povedali – ja, res je, mi smo začeli v bistvu protestirati, še preden se je vlada sestavila, zato ker smo itak vedeli, da če Janša vlada, je pa problem. To je vaša povezovalnost. To je tisto, o čemer jaz sedajle govorim že skoraj eno uro in pol tukaj. Na žalost ste sami povedali, kdaj je čas za proteste in kdaj ne ter kdaj jih je treba začeti. Torej še preden se konstituira vlada v tem državnem zboru, je treba ljudi že nagnati na ulice, če seveda nimate v rokah oblasti vi.

v Levici nikoli ni zagovarjal nasilnih protestov. To, kar se dogaja, je nekaj, kar je treba obsoditi; in dajmo sedaj narediti piko pri tem. Spomnite se pa leta 2010, ko so se odvijali protesti proti malem delu, ki je bil sicer svinjarija, se strinjam. Kdo je insceniral tiste proteste metanja granitnih kock v to stavbo? Neka študentska funkcionarka, članica vaše stranke.

Hvala lepa. Govorimo o pretirani uporabi sile pri policiji, govorimo o menjavah, o spremembi notranje organizacije policije in govorimo o tem, da ni dialoga. Težko rečem, da ni dialoga med policijo pa med ljudmi. Sama sem članica četrtnega sveta Ljubljana Šiška, kjer zgledno sodelujemo s Policijsko postajo Šiška, in nikdar ni bilo nobenega problema glede našega dialoga, in to vam zagotavljam, že 10 let ne. Nič se ni spremenilo v zadnjem letu in pol oziroma kmalu dveh letih, odkar je nova vlada, odkar je minister Aleš Hojs, naše sodelovanje je zgledno. Zgledno je tudi to, da me pred parlamentom vljudno pozdravijo policisti in me spremijo do garažne hiše. To pa je potrebno zato, ker smo bili večkrat napadeni s strani raznoraznih ljudi, ki se niso strinjali z vlado, in potem seveda napadali tudi nas poslance. Nasilni protesti, ki so se zgodili tako 5. oktobra in tudi še nekajkrat poslej, in ko je bil uporabljen vodni top, pravite, da niso bili tako nasilni, da je bila prekomerna uporaba sile. Sama sem bila v parlamentu tistega večera, ko sta zasedala dva odbora hkrati, in sicer Odbor za okolje in prostor in Odbor za kulturo, bila je neka skupna tema. Počasi se je začelo zbiranje ljudi pred parlamentom, sprva mirno, potem pa vedno bolj nasilno. Premo sorazmerno z divjanjem množice zunaj se je praznila dvorana. V dvorani smo na koncu ostali predsednica Odbora za kulturo Violeta Tomić, predsednik Odbora za okolje in prostor gospod Bojan Podkrajšek, 2 poslanca Levice, če se prav spomnim, sta bila to Cigler in pa Koražija, en poslanec LMŠ, mislim, da je bil to gospod Lenart, poslancev koalicije, poslancev SD in drugih od Levice ni bilo, vsi so pravočasno odšli. Kaj pa se je zgodilo nam? nam? Moram reči, da sprva ni bilo tako zlovešče, potem pa je postajalo iz minute v minuto huje. Pred parlamentom se je zbrala hrumeča množica, vedno več jih je bilo in v parlament so začele leteti granitne kocke in tudi pirotehnična goreča sredstva. Verjemite mi, takrat smo mislili, da bo začel parlament goreti. In nismo vedeli, kako lahko gremo sploh ven. Spredaj je bil pritisk množice in zadaj je bil pritisk množice. Nekaj ljudi, nekaj poslancev in tudi nekaj vabljenih gostov je ostalo, nas je ostalo v parlamentu. In moram reči, da me je bilo v življenju redkokdaj strah, takrat mi pa res ni bilo prijetno, kajti nismo vedeli, ali bomo lahko prišli ven ali ne. Zunaj je pokalo, kot da bi bil to Vietnam. Dretje je bilo, glasno grožnje, pok kock, ki so letele v stekla, in pa bleščanje ognja. Jaz ne vem, če vi to imenujete mirne proteste, če vi imenujete to, da smo bili tu ljudje ogroženi, v parlamentu ujeti, če vi to imenujete nekaj normalnega, jaz ne vem, potem vi niste normalni. In oddahnili smo se, ko je vendarle prišla policijska enota tudi z vodnim topom. Nikogar niso poškodovali. Ampak če bi jaz prišla na protest proti kakršnikoli vladi, če bi videla, da se je protest spremenil v tako nasilje, potem bi sigurno odšla prej. prej. Mislim, da tisti, ki so ostali, videli tako nasilje, jaz sem jih nekoč imenovala drhal in potem so me obsojali zaradi tega, ampak danes ponavljam to, tisti, ki so ostali, razbijali parlament, metali noter ogenj in kocke in ogrožali naša življenja, niso bili drugo kot drhal. če boste rekli, da bi morali mi umreti, zgoreti v parlamentu, zato da ne bi bila policija preveč trda, potem pa res ne vem, a ste normalni ali niste.

je sorazmernost teh ukrepov bila primerna, da smo mi lahko sploh prišli ven; pa ne gre samo za nas, gre tudi za naključne sprehajalce, gre za naključne ljudi, ki so se vračali iz službe, ki so pobrali otroke, šli v vrtec, v šolo in jih pobrali in peljali domov. Gre za ljudi, ki so prihajali iz trgovin. Gre za meščane Ljubljane, te je bilo treba zaščititi. In lahko samo rečem, da kdor to zagovarja, kdor tukaj ne podpre delovanja policije, res ni normalen. Govorili ste o tem, kako se spreminja organizacija, kako se spreminjajo, kako se odstavlja vodje sektorjev in tako dalje. Jaz mislim, da je to normalno, zelo normalno. In mislim, da bi bilo tudi dobro, da bi se dejansko menjavali vodje sektorjev in se tudi menjavali med samimi področji. Če nekdo dela celo življenje na enem samem področju, potem postane trd birokrat, potem ni več prilagodljiv, ne išče več rešitev, ampak samo še brani obstoječe stanje. Tukaj ni razvoja. Jaz mislim, da bi morali ljudje v javnem sektorju tudi menjati položaje, zato da se tudi izobrazijo, da dobijo določeno širino. Prav nobene potrebe ni, da ima nekdo caristični položaj do konca življenja. Pač spreminjamo službe, važno je, da ljudje niso ostali brez služb. In kakor jaz vem, nihče ni izgubil zaposlitve, in tako je tudi prav. zamenjali položaje. Vidite problem v nekaj tvitih, ki jih napišejo ljudje ali pa napišemo. Napišemo jih pa zaradi tega, ker enostavno v velikih medijih, kot je RTV Slovenija ali pa Pop TV, pravzaprav niti ni prostora za naše besede. Pa še takrat, ko pridemo v kakšno oddajo, si je treba izboriti besedo, da nas ne prekinejo na vsakem izvajanju. Slovenija je bila večkrat pohvaljena glede predsedovanja. Slovenija je naredila ogromen napredek v najtežjem času. Mi imamo 7-odstotno rast bruto družbenega proizvoda, nezaposlenost je najmanjša v zgodovini Slovenije. Največ denarja je tokrat namenjeno tako za zdravstvo kot za izobraževanje in znanost. In seveda je treba te stvari očitno z vaše strani zamegliti. Jaz mislim, da ste se lotili tega na napačen način. Mi gradimo, vi pa rušite, na vsakem koraku rušite. Pravite, da je bila zmeda v komunikaciji. Seveda je bila zmeda v komunikaciji, če je pa Ustavno sodišče zahtevalo, da se na en teden preverja ukrepe; in je bilo treba vsak teden ponovno objavljati iste zadeve. In zakaj odloki? Zakon o nalezljivih boleznih je Vlada vložila, opozicija pa zrušila. Zato imamo še vedno Zakon o nalezljivih boleznih in pa ukrepe, ki potem povzročajo vladanje z odloki. Tisti zakon, ki je bil sprejet v devetdesetih letih, je sprejela še Drnovškova vlada, zato pač čakamo, da bomo tako normalni, da bomo lahko sprejeli popravek Zakona o nalezljivih boleznih, vi ga pa ne boste zrušili. Dvakrat je bil interpeliran minister Hojs. To je drugič. A se morda spomnite, zakaj je bil prvič? Ali mogoče javnost ve, zakaj je bil prvič? Jaz mislim, da ne. Dvakrat je bil interpeliran minister Simoniti. Ali še kdo ve v javnosti, zakaj je bil?

Glejte, vi ste pa nevljudni. Vi ste pa nevljudni, ker mi upadate v besedo. Dovolite, da dokončam misel. Ministrica Kustečeva je pač podprla ukrepe. Tudi to, da je treba testirati učence v šoli. Kakšen vik in krik je bil. Kaj se je izkazalo? To, da odkar se učenci v šoli testirajo, okužbe padajo. Ste to opazili? Zato padajo, ker se ne širijo več tako, ker so zdaj pač vsi stestirani. Bil je interpeliran minister Dikaučič, bil je interpeliran minister Vizjak zaradi neke lepljenke,

Za to zapravljamo čas v teh interpelacijah. Moj kolega je zelo, zelo, zelo duhovito to imenoval, da iščete dlako v jajcu, to so depilacije. Uporabljate ves čas žaljenje. Gospa Sukič nas je imenovala kolaborantske stranke. Ali veste, kaj so to kolaborantske stranke? To so stranke, ki so sodelovale z okupatorjem. Mislim,

In to je tisto dejstvo, ki vas dejansko definira. To, da ni dialoga s policisti, res, zmislili ste si. Jaz mislim, da večina policistov popolnoma lepo sprejema delo, dobro dela, ne dobro – odlično dela, in hvaležni smo jim za to, da smo varni. Mi smo peta najvarnejša država na svetu. Tudi zato smo lahko hvaležni policistom. Če je pa nekaj nezadovoljnih pa če so med njimi sindikalisti, lepo vas prosim, vedno je nekaj nezadovoljnih. Večina pa, jaz mislim, je zadovoljna in vse spoštovanje tako policiji, vsakemu policistu posebej, kakor tudi ministru Alešu Hojsu. Hvala. Hvala lepa. Imamo najprej postopkovni predlog. Gospa Meira Hot, izvolite. **MAG. MEIRA HOT (PS SD):** Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Ena izmed ključnih dolžnosti pri spoštovanju postopka je seveda, da se gospa poslanka tudi do nas obnaša spoštljivo, dostojno, strpno, nediskriminatorno. Vsi skupaj smo v tem državnem zboru sprejeli tudi nek etični kodeks. Primarno, spoštovana kolegica, sploh od gospe vašega kova, bom rekla, vašega stanu, je, da vsaj ne lažete pa da vsaj ne žalite. Pa vi o meni in moji normalnosti ziher ne boste sodili. Vi ste dvakrat tukaj zatrjevali, da mi nismo normalni. Kaj ste vi psihiater? Kje imate vi kakršnokoli potrdilo, da boste o nas sodili? Resnično. Jaz zahtevam, da se vi, kot prvo, nam vsem opravičite, kot drugo pa, da enostavno ne lažete. Seveda ZNB ni opozicija zrušila, vi ste se ustrašili pa ga umaknili, pa vam zdaj civilna družba mora zakon pisati. zakon pisati. Spoštovana gospa podpredsednica, jaz vljudno prosim, da se preneha s takim nespoštljivim govorom, da se upošteva tudi etični kodeks in da gospa poslanka preneha delovati tako diskriminatorno in žaljivo do vseh nas, da ne sodi o našem psihičnem stanju in da se nam opraviči. Hvala lepa. Ni replike, ker je bil to postopkovni predlog, na katerega bom odgovorila. / oglašanje iz dvorane/ Samo trenutek, da odgovorim najprej na postopkovni predlog kolegice Hot. Instituta opravičila v poslovniku ne poznamo, kar se tega tiče, nimam nobenega vzvoda, da bi to zahtevala od kolegice poslanke. Je pa dejstvo, da današnja razprava, ki poteka že od 9. ure dalje, je zelo burna in tudi mestoma zelo ostra, kar se tiče retorike; in z vseh strani prihajajo takšne in drugačne sodbe, vrednostne sodbe. In sem že prej enkrat odgovorila na en postopkovni predlog, ki ga je podala ravno gospa Škrinjar, in bom zdaj enako, da v v njeni razpravi, toliko, kot sem jo uspela slišati, ker sem bila ravno na poti v dvorano, ocenjujem, da je podajala pač svojo vrednostno sodbo na to, kako gleda in dojame druge kolege. Kar se tiče pa vsebine, glede ZNB, pa se tudi ne bom z mesta predsedujoče vtikala. Predlagam, da se to opravi v okviru razprav, v okviru replik, vsekakor pa se jaz vsebinsko ne bom spuščala v razprave.

razložite, kaj pomeni pojem kolaboracija. Ne vem, kako lahko SDS kolaborira sama s sabo?! Zato ji mogoče malo razložite pojme, koga sem imela v mislih. Hvala. Gospa Sukič, če je bil ta predlog namenjen meni, ne bom razlagala vsebine pojmov, če seveda se nujno tičejo mojega dela, kar tiče vodenja. Če imate vsebinsko kaj za povedati gospe Škrinjar, to opravite v okviru razprave ali pa v okviru replike.

Spoštovana kolegica, že gospa Hot vam je v postopkovnem predlogu povedala, da to, kar trosite tukaj, so laži, in v tisti stranki, v kateri ste, vam je to dobro naučeno. ZNB, ki ga sedaj prelagate na opozicijo, ste sesuli sami, vi v stranki SDS in v stranki NSi. In tudi to, ko minister prelaga odgovornost na poslance, češ da ti zakoni zdaj niso urejeni zato, ker jih ni potrdil Državni zbor, je nekorektno, če pogledamo zgolj in samo dejstvo, da je vlada tista, ki je prvi in pa tudi najpogostejši predlagatelj zakonov. In nenazadnje imate na ministrstvu zaposlenih na stotine ljudi, ki vam te zakone tudi pripravijo. In še enkrat, ZNB je zrušila koalicija, ZNB ste si zrušili sami, seveda zato, ker je bil že vnaprej napovedan referendum in ker se pač bojite ljudi, da bi vam ta zakon gladko zavrnili. Kot drugo, spoštovana kolegica, govorite, nihče ni nezadovoljen. Pa vam jaz povem, da je več kot 70 % ljudi v naši državi nezadovoljnih z delom vlade, kar vam kaže vsakomesečna anketa. Poleg tega, tudi to ste rekli, da v policiji je vse v redu in da so vsi zadovoljni. Pa vam jaz povem, da oba sindikata, ki se obračata na javnost, na ministra, na direktorja policije s pismi, kaj vse ni v redu, da je policija politična, da ne uživa potrebnega zaupanja, da se policiji povzroča nepopravljivo škodo. Še enkrat, v obeh sindikatih – pa naj vas spomnim, da je v prejšnji vladi en sindikat bil zelo na vaši strani, lahko rečemo, da je bil vaš sindikat, pa je sedaj proti vam, proti vam, ker vam lastni ljudje tudi odhajajo – v teh sindikatih, spoštovana kolegica, je 8 tisoč policistk in policistov. In to ni nezanemarljiva številka nestrinjanja z delom ministra Hojsa in policijskega direktorja Olaja. preden se potem odzovem še na vse stvari, ki jih je govoril minister, ker bi vseeno rad, da razčistimo še nekaj stvari, ki so bile podane na preiskovalni komisiji, je enostavno nekako sramotno, da prihajamo v to pozno uro norosti, kjer diskurz ne prehaja več na pojasnjevanje očitkov, ampak seveda, ko koaliciji zmanjka prostora, pričnete z žaljivkami, češ da mi nismo normalni. In jaz mislim, da – spoštovani

Hvala. Najprej zahvala vam, predsedujoča, ker ste res odreagirali tako, kot ste že pred petimi urami obljubili. Nimate dvojnih vatlov, uporabili ste enako dikcijo takrat in sedaj. Hvala vam za tako, bi rekla, pravično vodenje. Gospod Prebil, nisem rekla, da so vsi zadovoljni v policiji, sem rekla, da je večina zadovoljnih, nekaj jih je pa vedno nezadovoljnih, pa ne gre samo za policijo. Katerikoli kolektiv je takšen, da nekaj je nezadovoljnih, recimo, da je večina zadovoljnih, in nekaj je zelo zadovoljnih, pač po Gaussu. In ocenjujem to, kar vidim danes – delovanje policije tako v protestih, ko so odigrali zelo konstruktivno vlogo, žal mi je pa za vse poškodovane, bili so trije poškodovani med protestniki pa, mislim da, več kot 40 poškodovanih policistov; in nekateri so bili težko poškodovani. Tukaj Tukaj pred parlamentom je en policist ostal brez sprednjih zob, ker mu je kocka priletela v obraz. In ta sigurno ne more biti zadovoljen. Zdaj še ne, dokler mu zdravijo vse to. Vsekakor menim, da glede na stanje, kot ga imamo, če bi bili policisti tako nezadovoljni, potem ne bi bila peta najbolj varna država. Torej delajo dobro in mislim, da večina je zadovoljna s svojim položajem. Nikoli pa nisem rekla, da bodo …, idealnega stanja pač ni. Zmeraj je nekaj, ki se bojo pač pritožili.

nekaj, to je več tisoč ljudi, kar je veliko. Ljudje so nezadovoljni v policiji, verjamem pa, da vsi tisti, ki ste jih sedaj nastavili na vodilno mesto oziroma je pri tem sodeloval minister Hojs in pa direktor policije, so seveda zadovoljni, ker za praktično nič dela in uboganje dobivajo relativno dobro plačo in seveda so s tem tudi nagrajeni po hierarhični lestvici, ker lahko pri vas tudi napredujejo. Bi pa zgolj samo še eno stvar, preden dam besedo kolegicam in kolegom. Ko govorite o tem velikem zaupanju in zadovoljstvu. Nedolgo nazaj je bila narejena anketa, in to tudi ministru očitamo v interpelaciji, to je eden od očitkov, kar sem poudaril tudi v stališču Poslanske skupine LMŠ, da je minister izgubil oziroma spravil policijo na samo dno in da je policija izgubila na zaupanju zelo močno. Glejte, tole je tabela, ki kaže zaupanje v policijo. In to je padec zaupanja v policijo, ki je v zadnjih dveh letih zelo velik. In tole je skok tistih, je skočilo na 24,2 %, ki policiji pod tem vodstvom sploh več ne zaupajo. In to je ta realnost, da je ocena zadovoljstva, tako zaupanja v policijo kot z njenim delom, drastično padla pod ministrom Hojsom. In to se je enkrat v naši državi že zgodilo, v prejšnji Janševi vladi, kjer je tudi zaupanje v policijo drastično padlo. In dobro ste videli, koliko let je trajalo, da smo to vrnili vsaj na neko spodobno raven. In sedaj to pada spet nazaj na samo dno. In to je tista krivda, ki jo očitamo ministru in seveda vsem, ki v tem sodelujete, da boste policijo praktično uničili, zato ker ste kadre, poslušne, ne pa tiste, ki bi nekaj znali in bili za to mesto kompetentni, postavili praktično povsod. Hvala.

To vaše trditve postavlja na laž. Poleg tega pa vašim anketam jaz ne verjamem. Ne verjamem mnogim anketam. Če bi verjela anketam, potem bi vi morali imeti naše število poslancev, tako jih imate pa pol manj.

Zakorakali smo v trinajsto uro razprave in če se gledalke in gledalci, ki nas vsaj kako uro spremljajo, zabavajo vsaj pol toliko, kot se kolega Nik Prebil, potem verjetno današnji dan ni vržen stran. Bi pa mogoče, gospod Prebil, gospa poslanka Mojca Škrinjar vam lahko bila mama, mogoče bi lahko imeli, po letih seveda, malo bolj korekten odnos in ne tako podcenjujočega ali posmehljivega. Da pa preidemo k današnji interpelaciji. Očitate soustvarjanje izrednih razmer v državi. Na prvo žogo, ko vas danes poslušamo, ko gledamo pa beremo slovenske glavne medije, bi na prvo žogo lahko rekli kaj se dogaja v Sloveniji? Ko pa nekoliko bolj podrobno zadeve pogledamo in vidimo, kaj se v resnici dogaja, pa je zgodba – ne nekoliko –, ampak povsem drugačna. zanima me, kdo je tisti, ki si želi v Sloveniji ustvariti izredne razmere. Je to Vlada Republike Slovenije, ki se sooča z epidemijo covida-19, ki sprejema ukrepe za zajezitev covida-19, preprečitev širjenja virusa, ki sprejema takšne oziroma podobne ukrepe kot drugod po Evropski uniji, kot drugod po svetu? Ali so to nasilni protestniki, ki na neprijavljenih shodih z nasiljem, z vandalizmom, tudi s širjenjem virusa netijo nestrpnost, sovraštvo, ki se je, bojim da, pred meseci začela ravno tu – v Državnem zboru Republike Slovenije? In odraz tega so takšni prizori na ulicah naše prestolnice, takšni prizori, ko se meče pirotehnična sredstva v policiste in tudi pod noge konjev, na katerih so policisti. To je tudi posledica tega, kar se je dogajalo in kar se je netilo tudi v tem državnem zboru. Če gremo korak naprej, danes smo v eni izmed razprav s strani SAB celo slišali, da bi morali nekaterim pa prepovedati Twitter, ukiniti Twitter in tako naprej. Zdaj vidimo, kdo je tisti, ki ga tako zelo moti mnenje, ki ni enako njihovemu. Ko pa povemo, da nekateri mediji, da nekdo izreče laž, neresnico, pa je pogrom nad tistim posameznikom, ki se brani. To je pa vse narobe. Ta dvoličnost in ti dvojni kriteriji so res neverjetni. Pravite tudi, v sami interpelaciji govorite o prekomerni uporabi represivnih sredstev in policijskem nasilju na protestih v Ljubljani. A mi obravnavamo iste proteste? Jaz imam občutek danes, pa ne samo danes, tudi lahko rečem v nekih preteklih razpravah že, da v KUL pogosto živite v nekem vzporednem, domišljijskem svetu, kjer očitno nimajo vstopa ne covid-19 ne še kdo drug, ker imate verjetno zelo zelo bujno domišljijo, to smo tudi danes dostikrat slišali. Ker ne vem, če pogledate to fotografijo ‒ kdo izvaja nasilje, policist ali protestniki? Poglejmo si fotografije. Kdo izvaja nasilje, kdo ima v rokah flašo? Kdo izvaja nasilje, policisti ali protestniki? Razumem, da je prisotna zelo nestrpnost in nelagodno poslušanje. Bili ste tudi vi tisti, ki ste pozivali na takšne proteste, in verjamem, da je neprijetno pogledati take fotografije. potem je še ena taka teza, ki jo danes prodajate v svojih razpravah, da so bili ti protesti poleg tega, da so bili mirni ‒ videli smo prej, kako si bili mirni ‒, da so seveda protestniki upoštevali vse pogoje za preprečevanje širjenja virusa − seveda vsi imajo maske, upoštevajo distanco Poglejte si, vsi imajo maske gor, vsi skrbno držijo distanco, verjetno tudi vsi PCT, glejte, vsi z maskami, poglejte, kako se lepo držijo ukrepov! Nihče ne širi virusa, kje pa. Kolegi in kolegice, če slučajno ne vidite, si boste lahko pogledali preko spleta ali pa preko televizije. Skratka, peščica, redkokdo ima masko, redkokdo distanco, pa verjetno še tisti, ki bo jo želeli, ne morejo upoštevati. In ko govorimo tudi o sami strpnosti, takole strpni ste. »Smrt janšizmu,« pravite. To je vaša strpnost. To je vaša strpnost! Organizirana grožnja s smrtjo, organizirano pozivanje k smrti. In vem, vem, boli vas, zato tudi zdaj ne morete poslušati tega in morate te zadeve komentirati in žalostno je to, kar se dogaja. Žalostno. Na tej točki me tudi zanima, kako bi v KUL reagirali, če bi bili vi na oblasti, če ne bi vrgli puške v koruzo, in bi protestniki metali granitne kocke v policiste, ko bi protestniki metali petarde pod konje, na katerih so policisti. Kaj bi naredili? Kaj bi naredili? Bi rekli, prosim vas, nehajte, ali bi rekli, dajte še, ali bi v skladu z zakonom in pooblastili naredili red? Kaj bi naredili? Glede na to, kaj smo slišali danes, je očitno radikalni levici uspelo radikalizirati celotno opozicijo do te mere, da odgovori na ta vprašanja, ki sem jih zastavil in so, bi lahko rekli, retorične narave, niso samoumevni. se, da ne bi reagirali tako, da bi naredili red, da bi reagirali skladno z zakonom in pooblastili. Ampak, kot vidimo v zadnjih mesecih, slabše je za državo, boljše je za opozicijo, slabše je za državo in Vlado, boljše je za opozicijo. Če pogledamo naprej, protiustavno omejevanje človekovih pravic pravite. Res, vaša domišljija je bogata, kot da v Sloveniji, kot da v svetu ni covida-19. Danes smo tudi poslušali, kaj vse se je zgodilo, da ljudje niso vedeli, da se dogajajo protesti, ker niso pogledali v Uradni list. Kdo od vas, ko še niste bili poslanke in poslanci, pa je šel brat Uradni list, čisto tako iskreno. Kolikokrat ste šli brat Uradni list? Pa saj so mediji pisali o tem, vedno znova so pisali o tem in pozivali. Vedno znova so pisali in pozivali o tem. Poglejte, tale fotografija, ki je tudi ena s protestov, poglejte, to sta dva otroka, takole na prvo žogo se ju vidi. Zelo odgovorni starši! Ampak se ne bom v to spuščal, ampak tako, zelo odgovorni starši, da na neprijavljen protest, na katerem so se mnogokrat pojavili in nasilje in vandalizem in seveda potem tudi skladno s pooblastili in zakonom posredovanje policije, na takšen protest pripelješ mladoletnega otroka. To je zelo odgovorno, ampak v to se ne bom spuščal, vsak naj pač svoje otroke vzgaja, tako kot želi. In veste, v vašem vzporednem svetu očitno ni ne epidemije covida-19, je samo socializem in komunizem, ampak v realnem svetu pa je epidemija covida-19, je še vedno virus covida-19, ki mutira, ki ima vedno nove različice in s katerim se sooča Slovenija in ves svet. In ta vlada dela, se sooča z epidemijo in hkrati rešuje tudi na terenu realne probleme ljudi. Ta vlada v polovičnem mandatu obiskala več regij, kot sta prejšnji dve vladi skupaj. To je odraz vlade, ki je uspešna, ki je aktivna in ki na terenu rešuje realne probleme ljudi, dviguje povprečnine občinam, daje denar za zdravstvo, za šolstvo, za stvari, kjer vi v desetletju niste naredili praktično nič. To ste tudi pred padcem oziroma po padcu Šarčeve vlade tudi praktično v vseh takratnih koalicijskih strankah tudi nekoliko užaljeno, a vendarle priznali. Pravite tudi: politizacija in militarizacija policije. Predlagatelji boste že vedeli, kako to gre ‒ kaj ne? Že če pogledamo vaše kandidatne liste na državni, na lokalni ravni, lahko marsikaj vidimo, kdo vse je bil prej aktiven v policiji, potem pa se je očitno kar naenkrat spreobrnil in kot je, mislim da, kolega Koprivc rekel danes v razpravi, pač se je odločil, da bo tudi v jeseni svojega življenja aktiven na političnem parketu. V redu. ko govorimo o politizaciji, kateri predsednik vlade, ko je bil predsednik vlade, se je udeležil volilnega kongresa sindikatov policijskih, Policijskega sindikata Slovenije, konkretno. Pa ne samo takratni predsednik vlade Marjan Šarec, tudi takratni minister za notranje zadeve gospod Boštjan Poklukar je bil prisoten na tistem volilnem kongresu. Ampak ta minister, ki je pa sedaj na Ministrstvu za notranje zadeve, gospod Hojs, pa se ukvarja s tem, da so pogoji za delo slovenskih policistk in policistov boljši, da imajo višje plače in da je njihovo delo tudi ustrezno nagrajeno. To vas očitno tudi boli. To vas očitno bode. Zdaj, pravite, da se dogaja politizacija. Če ima kdo lovke tako v policiji – pa še lahko bi šli tudi na druga področja, pa ne bom danes širil teme –, ste potem to ravno vi v KUL in vi ste tisti, ki ste ščuvali ljudi na ulice, ki ste želeli, da se oblast zgodi na cesti, na ulici in ne na na volitvah, ne v Državnem zboru. Vi ste tisti, ki ste k temu spodbujali, sedaj pa s prstom kažete na to vlado, da je nedemokratična, da je ne vem kakšna. To so vaše metode. Vaše metode so to. Izpostavil bom tudi eno pomembno zadevo, ki vas kar malo zmrazi, ko to slišite, imam občutek. Za ministra za notranje zadeve gospoda Aleša Hojsa si upam trditi, da je eden izmed najbolj zaslužnih, da se v Evropski uniji, da se v Evropi ni ponovilo leto 2015 in migrantska kriza. Če ne bi po dogajanju v Afganistanu na vztrajanje ministra Hojsa in na doseženem dogovoru na evropski ravni prišlo do skupnega sporočila vseh držav članic Evropske unije, da Evropa ne bo odpirala novih koridorjev za migrante, za begunce iz Afganistana, Afganistana, potem bi bila verjetno, najverjetneje današnja slika Evrope dosti drugačna in imeli bi poleg zdravstvene ne še kakšne drugo krizo. Mimogrede, smo ena izmed najbolj varnih držav na svetu. Tudi to je dejstvo, ki ga ne morete zanikati. Danes smo slišali marsikaj. V nadaljevanju si bom dovolil nekaj konkretnih zadev tudi izpostaviti. Kolegica poslanka Violeta Tomić iz Levice je takole dejala, pa bom kar citiral: »Najlepša vam hvala za takšno moderno policijo. Nad tem se lahko veseli sam psihopat, gospod Hojs.« Konec citata. je to alternativa? Ali je to prihodnost, ki si jo želimo? Ali je to strpnost, ali je to dialog? Ali je to dialog, na katerega bi lahko bili ponosni? Kolega Prebil, prej ste govorili o kriterijih, ki se razlikujejo med LMŠ in SDS. Seveda se razlikujejo kriteriji, in to zelo! Vi ste v KUL, ki podpira takšno komunikacijo, mi tega ne toleriramo. Morda me boste kasneje popravili, se od tega distancirali, ampak glede na to, kaj vse se v tem hramu demokracije zgodilo, ste dostikrat ostali nemo, tiho. Pa ne govorim to konkretno za vas, kolega Prebil, ampak na splošno za vašo politično opcijo. Podobno je tudi, ko govorite o miroljubnih protestih. Jaz si ne predstavljam, kako lahko proteste, na katerih se uničuje javna lastnina, zasebna lastnina, na katerih se meče granitne kocke, meče petarde pod konje policistov, pljuva, žali, grozi s smrtjo, imenujete miroljubne proteste. Ne razumem tega, ne razumem. Medtem ko to govorim, je nekaterim to blazno smešno in zabavno. Neverjetno. Res, neverjetno. Tako daleč smo prišli ali tako nizko z nekim dialogom tudi na parlamentarni ravni; tako nizko smo padli. In seveda ne pojenjajo kar naprej, kar naprej. Slišali smo danes tudi, da mi nismo sposobni sodelovanja. Kdo je tisti, ki izključuje? Kdo je tisti, ki je izključeval pred zadnjimi državnozborskimi volitvami? Kdo je podpisal sporazum o nekem bodočem sodelovanju, na podlagi katerega je že vnaprej izključeval? Kdo je tisti? je to koalicija, ali so stranke vladne koalicije, ali so to stranke KUL? Saj to sami govorite, da ne boste sodelovali z aktualnimi vladnimi strankami. Kdo potem izključuje? Imamo sedaj določene nove stranke, letajo na politični parket in tudi že vnaprej govorijo, da one ne bodo sodelovale s tem pa tem pa tem. Še ena dodatna tako imenovana kul stranka, ki bo izključevala in delila politični prostor delila slovensko javnost. Če gremo še en korak naprej. Danes Danes smo slišali, da je bil vodni top uporabljen samo takrat, ko je bila na oblasti desnica. Ja, a veste, ko je na oblasti levica ali pa leva sredina ko desnica protestira oziroma izraža nestrinjanje z aktualno oblastjo, se to počne na mirnem, na prijavljenem, na legalnem shodu, kjer se poskrbi za zavarovanje, kjer se poskrbi za celoten proces, kjer je izdano dovoljenje, skladno z zakonom, in ko se prepeva slovenske pesmi, ko imamo kulturni program, ko se vsebinsko z nagovori izraža mnenje in stališča, takrat ni potreben vodni top, da bi šprical protestnike. Takrat to ni potrebno. Danes pa sami vidite, in nekateri ste žal k temu tudi sami pripomogli, da je pa situacija drugačna. Marsikaj bi se na tej točki dalo še povedati, morda se bom kasneje še oglasil, ampak bom sklenil svojo razpravo na tej točki. Prepričan sem, da bo minister Hojs jutri nadaljeval s svojim delom. Verjetno pa boste tudi vi v KUL jutri nadaljevali s svojim rušenjem, pač vsak počne tisto, kar najbolje zna: mi gradimo, vi rušite. Dovolil si bom na koncu, da vas vprašam, če ste si v KUL že izbrali naslednjega ministra ali ministrico, s katerim boste v Državnem zboru obračunali. Lahko pa vam povem, cenjeni KUL-ovci, da se glede na to, kaj smo danes videli, ko se tako prazno zaletavate v ministra in ki vas je s svojimi odgovori, milo rečeno, kar malo osmešil, da se veselim naslednje interpelacije. Pa ali bo ta naslednja interpelacija tretja pod aktualno vlado ali pa bo prva pod novo vlado, ki jo bo vodil Janez Janša.

predsedujoča, in prosim, da ga jemljete z vso resnostjo. Prosil bi vas, da tudi prenesete to pobudo na Kolegij predsednika. Nikdar tako kot v tem mandatu, nikdar tako kot v tem mandatu, še posebej iz Poslanske skupine SDS, nismo bili deležni pojava tako imenovanih pojavljanj sličic in fotografij. Parlament izhaja iz besede parlare, to je latinska oziroma italijanska beseda, kjer naj bi retorično sposobni komunicirali in razpravljali. To, kar počne stranka SDS, je dejansko za časom; za časom; namreč, če želijo ob vsakih razpravah – in to oni počno praktično iz seje v sejo – nam karkoli strokovnega gradiva pokazati, naj to storijo vsaj na moderen, tehnološki način, da vsaj kaj vidimo, tako mi kot slovenska javnost. To, kar počnejo, izkazuje samo retorično nemoč ali pa nesposobnost se verbalno spopasti z nasprotno mislečimi. V bistvu je to fenomen, ki ga prej nismo poznali. In to počnejo nenehno tako minister kot poslanke in poslanci. Moj postopkovni predlog je: prvič, ali se to ukine in se prepove, drugič, ali se Državni zbor in Poslanska skupina SDS modernizira z nabavo ipadov ali pa mogoče celo uporabi displeje, ki so tukaj vsem nam vidni, in poskušajo nam njihove slike − govorim o momentu, ki ga prikazujejo, velikokrat nasilje pokažejo pokazati na način, da bomo vsaj videli, o čem govorijo. Še en nasvet. Prosim, uporabite vsaj videoposnetke, kajti iz posamezne fotografije je dokazano iz zgodovine, da so možne manipulacije. Torej resnično jemljite ta predlog, kajti ta parlament, »parlare«, se je prelevil v »fotoment« ali ne vem, kako bi to preimenoval. Mislim, da to niža nivo razprave in ugleda Državnega zbora. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Nemec. Se v resnici popolnoma strinjam z vami, ampak ta trenutek nimam nobenega vzvoda in pristojnosti, da bi karkoli drugače naredili. Je pa moj predlog vam, da na Kolegij predsednika Državnega zbora podate pod točko razno, kjer je to mogoče, predlog, da se o tem razpravlja, in morda najdemo skupno rešitev tudi za ta problem, ki pa je očiten, se strinjam z vami.

ker ves čas gledamo neke papirje, bolj kot ne bele papirje, ker dejansko, verjamete ali ne, ne vidimo tako daleč in je res neprimerno in nedostojno, nevredno parlamenta. To delate vsi od predstavnikov SDS v vladi do poslank in poslancev. in poslancev. Res, prosim, skušajte te zadeve ubesediti ali pa pozivam Državni zbor, da se najdejo neke tehnološke rešitve. Moram pa ponoviti še enkrat, kot sem že prej rekel, da je minister Hojs po mojem res edini minister v Evropi, ki operira z nekimi manipulativnimi slikami, ki jih dejansko niti poslanke in poslanci ne vidimo. Zdaj bi se pa rad odzval na kolega Ferjana, ker sem se v kar nekaj zadevah prepoznal, pač iz svoje razprave. Najprej glede covida. Gospod Ferjan ponovno manipulira in skuša naprtiti popoln neuspeh vlade na področju omejevanja covid krize opoziciji. Gospod Ferjan, to je velik absurd, velik absurd. A veste, kaj je ključen problem, zakaj je v Sloveniji toliko mrtvih, zakaj je precepljenost tako nizka, kot je? Zato, ker državljanke in državljani vaši vladi ne zaupajo. Zakaj vaši vladi ne zaupajo? Zato, ker enostavno s svojimi dejanji kažete in dokazujete, da želite to krizo, zdravstveno krizo, izkoristiti za to, da bi se utrdili na oblasti. In v taki situaciji začne vladati kaos. Prej ste rekli, da kaosa v Sloveniji ni. Morda ga pred leti ni bilo. V Sloveniji vlada kaos! To, kar se je dogajalo na protestih, je kaos. ta kaos, oprostite, ni zakrivila množica ljudi, ampak so zakrivila napačna navodila samega vrha policije oziroma ministrstva, ko je sam minister skupaj s svojim šefom policije, ki mu je v celoti podrejen, naročil, da se uporabi prekomerna sila. Ponavljam še enkrat; prosim, predvsem ločite nenasilne proteste od nasilnih protestov in predvsem tudi proteste, kjer je bila uporabljena prekomerna sila, ne enoznačno jim pripisovati nasilja. Tam so bile množice ljudi, ki so bile nenasilne. Morda je bilo nekaj nasilnežev med njimi in s temi bi bilo treba na normalen način obračunati. In nehajte že enkrat ponavljati ves čas to, da so bili protesti neprijavljeni. Sprašujem vas še enkrat, zakaj ste se vi oziroma vaši predniki leta 1989 ravno tako pojavili na neprijavljenih protestih za izpustitev Janeza Janše. Takrat tista avtoritarna oblast, o kateri tako radi govorite, ni uporabila take sile, kot jo je danes janšizem uporabil. Ponavljam pa ponovno: nehajte enačiti in govoriti, da so vsi protesti nasilni! Sem že rekel, da teh sličic ne vidim, ampak vam povem, da protestniki, ki so brali ustavo na Trgu republike, niso bili nasilni.

mislim, da ste celo mlajši kot jaz. In to, kar ste v bistvu uprizorili na začetku, je nekako tipičen dokaz podcenjevanja mladih, kar si nekako ne želim od kolega svojih let, da pač počne. Drži sicer, da da bi kolegica Škrinjar po letih in tej razliki, ki jih imava, najverjetneje res lahko bila moja mama. In če bi, kolega, tudi vi, ki ste v DZ prišli dve uri nazaj, mogoče tri, opazili, da se poslanci pač nasmihamo, ko pride do neke določene nebuloze, tako kot smo se nasmejali, ko je pač minister Hojs jedel kokice, ali arašide, ali karkoli v tej dvorani, kar je pač nespodobno ne samo za ministra, ampak tudi za poslanke in poslance v tej dvorani, če to počno. In to, da se pač malo nasmejemo, mislim, da ne bo konec sveta. Zdaj pa še nekaj, ker vidim, da ste očitno želeli obraniti gospo Škrinjar. Pa upam, da me posluša. Midva z gospo Škrinjar, pa to vedo tako kolegi na levi kot desni, in tudi nimam težav v korektnem odnosu s poslankami tako na vaši strani kot na tej − mislim, da to lahko potrdijo vsi − in da pač je parlament prostor, kjer se soočajo različna mnenja. Ne glede na to, če imamo na določeno politično situacijo povsem drugačno stališče, je to prostor − to tukaj, parlament je prostor −, da ta mnenja soočamo. Ko govorite tudi, da seveda mi podpihujemo nasilje, sovraštvo in proteste, bi vas še enkrat opozoril, da smo v LMŠ zelo jasno in večkrat, tako kot tudi vse opozicijske stranke, opozorili in obsodili nasilje, ki se je dogajalo na ulicah. In to v bistvu, da tudi, kar prihaja z nekatere vaše strani − ne od vas, kolega Ferjan, da se ne bova narobe razumela −, ampak prej je kolega Doblekar govoril o tem, da tukaj sedimo nasledniki komunizma. Zdaj, jaz sem rojen leta 1991, težko sem naslednik komunizma. Res me nekako boli, da se vedno, vedno znova in znova, ne glede na to, kakšna tema je v Državnem zboru, mi vrnemo na komunizem, fašizem, nacizem, ne vem koga vsega boga. To je stvar boleče zgodovine in zgodovine, ki je prav, da jo pomnimo. Mislim pa, da je mlada generacija − pač, dovolj smo v polju, da se s tem nehamo obremenjevati. Se opravičujem, če sem nekoliko iz iz teme. Pa samo zgolj samo še ena stvar. Ko govorite o hudem napredku na področju migracij, naj vas samo opomnim, da morda ene zadeve, o katerih govorite, pač seveda vaši politični strani močno ustrezajo, ampak mislim, da pač je treba opomniti, pa to verjetno ni v celoti krivda ministra Hojsa, ampak vendar napredka v okviru Pakta o migracijah in azilu − kolega Ferjan, vi dobro veste, da jaz te stvari zelo dobro spremljam na področju zunanjih zadev in evropske politike − v okviru slovenskega predsedovanja ni bilo. Zato, ker se pač to zaradi blokade številnih

Hvala za besedo. Spoštovani poslanec Nik Prebil, nisem rekel za vas, da ste ponosni nasledniki, najbrž me niste prav razumeli, ampak sem gledal naravnost gospoda Koprivca, ki je sam rekel, da je ponosni naslednik. Ne vas, ampak gospoda Koprivca iz stranke SD. To je sam rekel in jaz sem samo ponovil za njim. Hvala lepa. Hvala lepa. Ni replike na repliko, gospod Koprivc. Ocenjujem pa, da je bila replika zelo korektna. Nadaljujemo razpravo. Gospod Boštjan Koražija ima besedo, pripravi se Iva Dimic. Izvolite. **BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica):** Spoštovana predsedujoča, najlepša hvala za besedo. Dejstvo je in očitno je, da imamo trenutno v Sloveniji zelo velike težave s s politično etiko, s politični higieno in tako naprej. Pa bom odgovoril, zakaj. Ker dejansko že eno leto in pol opazujemo in gledamo in spremljamo in poslušamo občana, ki se predstavlja kot minister za notranje zadeve, hodi v oddaje, pride sem, k nam v državni zbor. Zakaj? Zato, ker je lansko leto, se pravi 30. junija 2020, nepreklicno odstopil. In bom citiral iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, oziroma nepreklicno – »nekaj kar se ne da preklicati, spremeniti«. Se pravi, nedvomno, gotovo, definitivno, brezpogojno in tako naprej, dokončno. In to je tista zadeva, zaradi česar je problem nastal v politiki splošno, sploh v slovenski politiki. Da dejansko ljudje več ne morejo zaupati ne politiki oziroma sploh ne vladi, ker enostavno sploh ministri in predsednik Vlade ne držijo besede oziroma ne želijo držati besede v takšnem primeru, ker če bi morala kje beseda kaj veljati, bi morala pravzaprav v politiki veljati, v dogovorih, v kompromisih, v dogovarjanjih in teh zadevah. Tudi ko gospod Hojs konstantno pingpongira z nami in vrže žogico in reče, da imamo abstinenčno krizo po oblasti, bi samo rekel, potem ima on vedno abstinenčno krizo po odstopanju in potem spet o novem vstopanju v politiko kot minister. Poglejte, zadeva je tudi še bolj problematična s pogleda teh stvari, ki so se dogajale 5. oktobra v Ljubljani. Sedaj ne vem, kdo izmed vas je imel možnost, da se sprehodi v tem času čez Ljubljano, ko je bila polna oziroma zaplinjena s solzivcem. Dejansko je res izgledalo, kot da bi bilo neko vojno stanje, ker na poti domov iz službe sem res srečal ogromno družin, ki se dejansko res niso zavedale, v kaj so prišle oziroma v kaj so se spustile, ker enostavno ni bilo niti pravih informacij oziroma tiste informacije, ki so bile, pa so bile zelo skope oziroma nedefinirane. Tako se dejansko niso mogli niti orientirati, kje, kako in zakaj se temu solzivcu na takšen ali kakršenkoli drug način izogniti. Lahko bi se diskutiralo o teh policijskih prijemih, normah, nalogah in teh zadevah, ampak dejstvo je, da je bil prekomeren poseg v tistem času protestov, ki se je zgodil s samim solzivcem, ki pa je, žal, na žalost tudi neke vrste kemično orožje. Gospod Hojs nas je tudi zelo dobro konstantno danes spinal in zelo dobro ponavlja te fraze, ki se zelo hitro primejo, če jih nekdo kar naprej posluša. Dejstvo je, kar želi tudi minister Hojs in tudi vlada sama pa tudi koalicijski poslanci doseči, je to, da bi dejansko na nas prevalili – se pravi na opozicijo – večji del krivde za situacijo v državi, kar je višek nesramnosti. Ker nekdo, ki vlada, se mora zavedati, da vlada. In tudi ko so se odločili, da bodo prevzeli vlado, so se odločili, da bodo prevzeli tudi odgovornost za vse rešitve strokovne in ostale zadeve, ki pritičejo sami oblasti. Tako bom s tega stališča samo rekel »jok brate, odpade«, ne bo šlo tako. Dejansko bi bilo prav in tudi moralo bi se že zgoditi, da bi predsednik Vlade tudi javno in dejansko prevzel tudi odgovornost za vse zadeve, ki so se dogajale, ker enostavno so bile stvari, o katerih se bo potrebno v prihodnosti konkretno pogovoriti in tudi dogovoriti, kako zadeve reševati naprej. Bom pa tudi na koncu samo dodal še nekaj. Glede na to, da je prej gospod Hojs govoril o teh kokicah, ki jih je jedel, bom rekel, upam, da ni to kaj povezano s tem, da nam mogoče hoče kaj sporočiti, da pa mogoče vseeno ta vlada meče puško v koruzo, ker je govoril o koruzi. Hvala.

Glede na današnjo razvneto razpravo, 13 ur že poteka, pa še bo, pa lahko povzamem, da je minister Hojs dober minister.

Dejstvo je, da slovenska policija poleg Slovenske vojske tvori steber varnosti in svobode v naši državi. Govorjenje, namigovanje, da bi nekdo namerno ustvaril kaos in izredne razmere v državi, je skrajno neprimerno. Sama lahko rečem, da sem bila že večkrat priča tudi kakšnim izrednim razmeram v Državnem zboru, pa vemo, kako do tega pride. Pa tudi vemo, kdo je pozival in kdo se je slikal, vsaj na prvih neprijavljenih protestih v Ljubljani. In če je bil protest neprijavljen, mora policija storiti – kaj? Če je protest neprijavljen,

malo pogledala, kakšne so vloge policije pri zagotavljanju nacionalne varnosti, sem našla neko diplomsko delo, katerega mentor je Damir Črnčec. Se pravi, imate zelo dobrega mentorja, ki vam je povedal, kaj je namen policije ob neprijavljenih protestih. Ali se mora protest prekiniti, ali se protest nadaljuje? Ali protest oziroma premičnine in nepremičnine obvarujejo pred nasilnimi protesti? To zagotovo veste in vedo tudi ljudje, ki to gledajo. Saj, ljudje vidijo, si ustvarijo svoje mnenje in dejansko tudi ocenjujejo in nas bodo ocenjevali zelo kmalu. Govoriti, da je v tej državi kaos, da so izredne razmere, se mi zdi nefer. Zato ker, še enkrat, Slovenija ima najnižjo, zgodovinsko nizko brezposelnost in seveda tudi ima zelo dobro gospodarsko rast, gospodarski rating, in verjetno je to tisto, kar vas najbolj boli. In še enkrat poudarjam, glede na to, da imate včasih tudi kakšne težje besede, ki so bile danes izrečene, tudi »kamne v roke«, se mi zdi skrajni čas, da se vseh nas dotakne tisto, za kar mislim, da smo tukaj ‒ da tudi mi delamo za mir

Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Gospa Iva Dimic, zdaj ste pa dejansko povedali bistvo. Rekli ste, da zato ker je bil protest neprijavljen, zdaj, mimogrede, Ustavno sodišče je odločno povedalo, da prepovedati zborovanj kar tako se ne da. Tako tudi vse globe, ki so bile izdane, so bile neupravičeno izdane, ampak povedali ste bistvo. Zato, ker je bil protest neprijavljen, se pravi, je za vas upravičeno uporabiti vsa sredstva. A pa se hecate? Pol Ljubljane ste polili s solzivcem in vi ste rekli, da to zato, ker je bil protest neprijavljen. Ja kaj bi pa vi v opoziciji naredili? Ja, pa lepo vas prosim. Lepo vas prosim! A to so metode v neki demokratični državi, da polivate otroška igrišča pa ne vem kaj, s solzivcem, zato ker je protest neprijavljen? In kot rečeno, Ustavno sodišče nam je povedalo, da to ni razlog za kaznovanje udeležencev. In ponavljam še enkrat, tudi protest v socializmu za izpustitev Janeza Janše je bil neprijavljen in noben nikogar ni tolkel in nabijal in polival s solzivcem. Zdaj pa še ena stvar, dovolite mi, podpredsednica, na kratko, da se vendarle odzovem še na gospoda Doblekarja, ker ponavljate vsi esdeesovci vseskozi ene in iste zadeve. Strinjam se s kolegom Nikom,

in se mi ne zdi fer, da zlorabi repliko za to, da se obrača name, če nisem imel z njim v tem trenutku nobenega dialoga. Hvala. hvala lepa, saj sem že povedala svoje mnenje, tako da smo to korektno ustavili. Z razpravo nadaljujemo. Besedo ima gospod Rudi Medved, pripravi se mag. Dejan Kaloh. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednica. Saj mi je kar malo nerodno, ker nisem nobene razstave pripravil za nocoj. Bom pa skušal z besednimi ilustracijami pokazati, kako se pretaka vpliv politike v sistem slovenske policije. Govorimo namreč o politizaciji policije, o političnem podrejanju policije, pa potem dobimo že zelo zgodaj danes v tej razpravi očitek najprej ministra, potem pa še iz vrst SDS, kako je vlada Marjana Šarca neverjetno politizirala slovensko policijo. In s čim to podkrepijo? Ja, da je bil predsednik Vlade Marjan Šarec na kongresu policijskega sindikata. Grozno. To je kronski dokaz, kako je prejšnja vlada politizirala policijo. Bom pa na primeru ali dveh poskušal prikazati, kako to deluje pod to vlado, kako to deluje v razmerah, ko slovensko policijo vodi dr. Olaj, ki po eni strani seveda zelo poslušno, po drugi strani pa tudi zelo učinkovito prenaša voljo politike preko generalnega direktorja na vse nivoje delovanja slovenske policije. Seveda glede na to, da je na večini odločevalskih položajev tako ali tako urejeno, da vsi po vrsti popolnoma razumejo voljo vladajoče politike in je potem to toliko lažje. Na primer, spora med ministrom, generalnim direktorjem in vodji policijskih sindikatov, ko je minister nekajkrat javno kritiziral delovanje sindikatov, je potem prišel tvit državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade, ki je bil nekakšen sprožilec in je tako 7. oktobra zapisal, da »policijo po zakonu vodi njen generalni direktor, raznim sindikalistom, podtaknjencem iz stranke SD in LMŠ, pa je potrebno podeliti rumene in rdeče kartone«. To je bil znak za akcijo, kar je generalni direktor policije dr. Olaj tudi zelo dobro razumel in je takoj pritegnil še sam s tvitom in še isti dan okrcal enega izmed obeh predsednikov sindikatov. No, nekaj dni zatem je generalni direktor policije izdal odločbo za izvedbo nadzora nad sindikalisti in nadzor je hitro stekel, nadzorniki so poročilo o izvedenem nadzoru nad sindikalisti spisali z datumom 4. 11. 2021 in ga v skladu s predpisi poslali v verifikacijo direktorju policije. Ta je tudi odredil nadzor. seveda, še preden je bil ta dokument uraden, z datumom 4. 11., je to poročilo prejel minister Hojs. Pravi, da pač zaradi tega, ker je ministrstvo

pogojno rečeno. Ampak, to ni pomembno v tem trenutku. Namreč, minister Hojs je potem verificiral to poročilo na ta način, da ga je javno objavil, in to dan prej, preden ga je potem, ko ga je minister Hojs požegnal, dr. Olaj podpisal. Torej, treba je bilo dobiti verifikacijo od ministra, da bi ta dokument postal uraden. Ampak, tukaj zgodba seveda še ni končana, ker v dokumentu vendarle ni bilo nič tako neverjetno strašno obremenjujočega za oba predsednika sindikatov. Bilo je nekaj napak sicer, kar zadeva obračunavanje ur za delo v sindikatu, ampak tisto, kar je na koncu po mojem mnenju bistveno, pa je, da je treba označiti, ali je potreben ukrep ali ni potreben ukrep. In v tem primeru je pač nadzornik, ki je predal to poročilo, presodil, da ta kakršenkoli ukrep proti sindikalistoma ni potreben. In kaj zdaj? Na podlagi tega poročila bi bilo očitno težko ukrepati proti sindikalistoma, pa sta k sreči zagrešila še večji greh in dala intervju za enega od časopisov. In ta intervju ta intervju je bil dovolj za opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Torej, ne izsledki tega nadzora, ki niso pokazali nič dramatičnega, ampak zato, ker sta v tem intervjuju govorila, da policijski šefi še vedno svoje napake preprosto obesijo policistom, da v policiji vladata velika apatičnost in nezadovoljstvo, ki je v svoji 25-letni karieri ne pomnita, pristen je tudi strah zaradi grožnje z izgubo službe, v kolikor posamezniki ne bodo ravnali, kot si generalni direktor želi in tako dalje in tako naprej. In to je bilo dovolj za opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in tako je krog sklenjen. Državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade zapiše, da je treba sindikalistom podeliti rumeni ali rdeči karton, potem steče zgodba in zelo hitro, zelo hitro pride do realizacije; opozorili pred redno odpovedjo zaposlitve sta ta rumena kartona, rdeči pa vemo: rdečemu pa sledi odpoved. Torej rdečega zaenkrat še ni, kljub temu da ga je politika zahtevala. To je klasičen primer političnega ne samo vmešavanja, ampak političnega diktata; diktata, kako naj postopa generalni direktor policije z ekipo, ko mu nekaj naroči politika. Drugi primer, ta je zelo transparenten, javen, to ni nič skritega, to delajo pač na odprti sceni. Drugi primer je zanimiv toliko, ker nekako ilustrira odnos generalnega direktorja policije dr. Olaja do uporabe represivnih sredstev. Namreč, če se spomnite lanskih protestov na Trgu republike, tam pred 1. majem, ko so protestniki zažgali nekaj iz kartona narejenih stolov na Trgu republike. Nič posebnega se sicer takrat na tistem protestu ni dogajalo, pa vendarle je ob koncu protesta generalni direktor policije poslal sms sporočilo direktorju Policijske uprave Ljubljana z vprašanjem: »Zakaj niste uporabili vodnega topa? Poročajte!« Zakaj niste uporabili vodnega topa? Direktor Policijske uprave Ljubljana je tako ali tako presodil, seveda, da niso bili zreli nikakršni pogoji, da bi se takrat na tistem mestu uporabil vodni top. Generalni direktor policije tudi sam, saj je strokovnjak za to področje, zelo dobro ve, kdaj in v katerih primerih je sploh mogoče uporabiti vodni top oziroma sploh razmišljati v to smer. Seveda je dobil odgovor, da razmere za uporabo vodnega topa nikakor niso bile ustrezne. Ne vem, ali je mislil, da bodo z vodnim topom gasili tiste zažgane, požgane stole tam na Trgu republike ali kaj. Glede na strokovno podkovanost generalnega direktorja je seveda popolnoma jasno, da to vprašanje ni zraslo na njegovem zelniku, ampak, da je takšno vprašanje nujno lahko dobil samo od politike, ki ga je, kdorkoli je že bil iz vrst politike, seveda verjetno popokal, zakaj niso v tem primeru uporabili vodnega topa. še en primer, ko pa gre generalni direktor policije pač s svojim mnenjem v službo, ampak ga pa lahko tudi zelo hitro spremeni oziroma mu ga spremenijo. To pa je bil primer protesta na Prešernovem trgu 15. junija letos po tisti znameniti odstranitvi rumenih jopičev s Prešernovega trga. Po tistem je zvečer generalni direktor policije dr. Olaj v velikem navdušenju pisno obvestil direktorja Policijske uprave Ljubljana, da so policisti izjemno dobro in profesionalno opravili svoje delo. Vendar je to navdušenje trajalo le nekaj ur, potem pa se je naglo spremenilo in splahnelo in generalni direktor policije je naenkrat seveda zahteval dodatna pojasnila, tisto sporočilo, ki ga je poslal preko aplikacije Signal, pa izbrisal. Mene je potem obtožil, da sem mu gledal v telefon, kako vem, da je tisto sporočilo izbrisal, ampak če ga je naslovnik, direktor Policijske uprave Ljubljana prejel in ga videl, pa če je čez tri ure izginilo, ga je seveda pošiljatelj izbrisal, ker ta aplikacija pač to omogoča. In potem je seveda naglo stekla akcija nadzora. Taki nadzori se navadno končajo z opozorilom pred prekinitvijo pogodbe o delovnem razmerju in tudi tokrat se je to zgodilo, menda zaradi interesa javnosti. No, tista javnost pa sta bila očitno takoj po tistih protestih tisti dan predsednik Vlade in notranji minister Hojs, ki sta oba na družbenih omrežjih izražala nezadovoljstvo zaradi domnevno pomanjkljivo opravljene akcije policije na Prešernovem trgu. Seveda sta potem, kot rečeno, temu sledili opozorili pred prekinitvijo delovnega razmerja tako za direktorja Policijske uprave Ljubljana kot tudi za vodjo operativnega štaba. Torej še en dokaz, da generalni direktor policije lahko ima svoje mnenje, vendar gre včasih ali pa pogosto tudi po mnenje k politiki in tokrat ga je seveda, tako kot že tolikokrat prej, tudi zelo hitro dobil. Tisto, kar je seveda zanimivo, je to, da je pravzaprav tudi sam poteptal nekatera načela stroke, ki jih dobro pozna, če je najprej kot strokovnjak ocenil, kako izjemno dobra je bila opravljena ta akcija, potem pa kar nenadoma takšen zasuk. Takšno ravnanje vodstva policije, ki pač slepo sledi temu, kar mu zapoveduje vladajoča politika, ima za posledico, da nas potem ne sme čuditi, da se v določenih primerih policijske akcije zaostrujejo oziroma da pripeljejo tudi do situacije, kakršna je bila 5. oktobra s to množično s to množično uporabo prisilnih sredstev. Normalno, takšne oblike zastraševanja s temi opozorili pred odpovedjo pogodbe, ki se kar vrstijo v samem sistemu policije, tudi naredijo svoje. Ker zanimivo je, da je bil vodja operativnega štaba 5. oktobra v Ljubljani policist, ki je pred tem par mesecev nazaj tudi prejel opozorilo pred prekinitvijo delovnega razmerja, češ da je slabo varoval poslance pred parlamentom. In seveda, ko tako kaznovanega človeka potem pošljejo kot vodjo operativnega štaba v takšno akcijo, kot je bila 5. oktobra, bo seveda reagiral tako, da bo politiki všeč, ker očitno je v preteklosti reagiral preslabo, premlačno, premilo. Iz tega lahko sklepamo, da se potem človek odloči, bomo pa malo pojačali, zato pa so potem lahko leteli ti izstrelki po praznih trgih pa naboji s predolgim dosegom, ker je bilo pač treba narediti tako, da bo všeč politiki. Človek ima že eno opozorilo pred prekinitvijo, naslednja je pa prekinitev in to je ta način delovanja zastraševanja in izključevanja stroke, zato da policija ukrepa po meri vladajoče politike. Morda bi samo na eno stvar še opozoril, ker minister rad tudi zavaja in v primeru uvedbe teh mandatov za policijske komandirje je seveda debelo zavajal že večkrat, pa tudi danes. Namreč, on je kar zametek tega sistema oziroma postavitev tega sistema pripisal prejšnji vladi oziroma prejšnjemu vodstvu policije, kar je seveda pa res popolno zavajanje. Našel je tam en dokument, en odgovor generalne direktorica policije sindikatom in iz tega sklepal, da so bili stvari takrat že kar zakoličene. Pa ni bilo tako. Res je, da je takrat v okviru pogajanj za kolektivno pogodbo in stavkovnih pogajanj tekla beseda tudi o možnosti uvedbe mandatov za za komandirje policijskih postaj in direktorje policijskih uprav. Takšen je bil eden izmed predlogov sindikata takrat. Vodstvo policije, z vednostjo takrat tudi notranjega ministra, se je odzvalo na to pač z oceno, da je to sicer tudi možno, da je uvedba mandatov tudi možna, vendar seveda z ustreznimi z ustreznimi kriteriji, z vzpostavitvijo sistema, predvsem pa z izpolnjevanjem kompetenc in samega kompetenčnega modela, ki ga pa še danes ni v sistemu slovenske policije. Vsekakor pa je bilo to govora v okviru stavkovnega sporazuma in kolektivne pogodbe in nikakor nihče ni takrat govoril o kakršnikoli spremembah zakona na tem področju. To je zraslo sedaj popolnoma na zelniku notranjega ministra in trenutno smo pač priče pripravam na veliko lustracijo med komandirji policijskih postaj. Namreč, zakon velja, pravilnika s kriteriji za izbor načelnikov po novem pa seveda še ni. To zelo diši po tem, da se bo najprej izbralo ljudi, ki bodo po volji vladajoče politike in vodstva generalnega direktorja policije, potem pa se bodo pripravili še kriteriji, da bodo ta mesta zasedli tisti, ki so najbolj pogodu vladajoče politike. Za konec morda še tole: glede na to, da je minister, potem ko je očital Marjanu Šarcu, da je odstopil − vemo, da je odstopil zaradi tega, ker se pač v demokratičnih sistemih tudi naredi, ko nimaš politične večine −, pri čemer pravi minister, da je pač avtobus prevzel nov šofer posadke in kako smo sedaj tako žleht, da jih kritiziramo, so zapeljali šofer in posadka na makadam, mi smo pač po sili v tem istem avtobusu in se vozimo skupaj po tej makadamski cesti in seveda

direktorica, ki ste jo nastavili vi oziroma ne vi, vaš minister, torej gospod Poklukar, gre za Tatjano Bobnar. Ta dopis je poslala na ministrstvo. Dopis se imenuje Izhodišča za premeščanje kadra na vodstvena delovna mesta v policiji in primerjalna ureditev v državah EU. Ne vem, če ste ga prebrali, jaz sem ga tudi danes že kazal. Gospa je napisala, da bi bilo potrebno pač urediti možnost mandatov ne zgolj za ta mesta, ki smo jih zdaj v zakonu opredelili, ampak celo precej nižje; tudi za mesta, ki so opredeljena na lokalnih nivojih, torej lokalni nivo, regionalni nivo, ne zgolj načelnik, ampak tudi vodja centra, službe centra, pomočnik in tako naprej in še nekaj drugih nivojev. Bistvo pa je takole, to pa je tisto, kar pravzaprav odgovori na vaše zaključke. Torej, v policiji smo mnenja, da bi bilo bolj primerno to urediti v Zakonu o organiziranosti in delu v policiji kot v kolektivni pogodbi za policiste. Torej, to je bilo stališče policije leta 2019. Tako stališče je bilo posredovano vašemu ministru. Moram reči, da sem se tudi sam strinjal s tem stališčem nekdanje direktorice Bobnarjeve, zato smo to zadevo pač uredili v zakonu in ne v kolektivni pogodbi za policiste. Nenazadnje, veste, želje sindikata so tudi take, da bi celo oni sodelovali pri imenovanju načelnikov, kar je pravzaprav skregano z vsako logiko. Si predstavljate, da direktorja podjetja imenuje sindikat? Mislim, saj to je tako, kot če bi, govoril z marsovci, če sem malo sarkastičen. Torej to, da bi nastavljali direktorje oziroma načelnike policijskih postaj in direktorje uprave, je seveda bila mokra želja sindikata vseskozi. Zato so se zavzemali, da bi to uredili v kolektivni pogodbi. Zdaj, ko je zadeva jasna, da je to zakonska materija, in ko vemo, kako se ti ljudje imenujejo in se bodo nastavljali, seveda

Hvala lepa, predsedujoča. Samo za kratek trenutek bi vzbudil vašo pozornost. Nisem prepričan, če sem prav razumel ravnokar ministra, pa prosim, spoštovana podpredsednica, da me popravite. A sem razumel, da govoriti s sindikati je kot govoriti z marsovci? A sem prav razumel? V kolikor ste se tako izrekli in ponovno ozmerjali nekoga, v tem primeru sindikate, bi prosil predsedujočo, da vas pozove oziroma da pozove predsedujoča ministra, da se sindikalistom in sindikatom opraviči, kajti jaz ne vidim povezave s sindikati in marsovci, tako kot jo vidi minister za notranje zadeve. A sem vas pravilno razumel, spoštovani minister, ali narobe? **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Ja, hvala lepa. Še enkrat pojasnim, da v okviru poslovnika nimam nobene pristojnosti ali možnosti, da kogarkoli v tej dvorani pozovem na opravičilo.

načelnike postaj oziroma direktorje policijskih uprav – to, kar želijo sindikalisti –, bilo podobno temu, kot da se pogovarjamo z marsovci.

Jaz tega dopisa, minister, nimam, ki ga omenjate, ga nisem tudi nikoli videl. Po ustnem izročilu sem pač seznanjen, kako so ti pogovori takrat tekli; torej, da vlada ni pripravila nobenih sprememb zakona, ampak da je bilo to dogovarjanje na ravni sindikalistov in generalne policijske uprave, potem pa se je zadeva tako ali tako za nas zaključila. Tako da do kakršnekoli realizacije nikoli niti ni moglo priti.

večer! Ta interpelacija je zdaj deveta po vrsti v času aktualne vlade in sedem točk ima. Tako devet kot število sedem sta pravljični števili. Tudi to interpelacijo lahko, vsaj v delu, označimo kot res še eno pravljično opozicijsko interpelacijo. Bom tudi argumentiral, zakaj. Očitki iz interpelacije so res, tako kot je to že modus operandi, pavšalni, povsem pa umanjka nekih resničnih elementov, ko gre za konkretne podatke, ki naj bi se dejansko nanašali na delo in odgovornost ministra za notranje zadeve. Jaz vseeno mislim, ker spremljam kot poslanec te vaše poskuse rušenja te vlade preko opozicije, da vas najbolj moti, da so naši ministri dejansko proaktivni, so delavni, so sposobni, predvsem pa imajo veliko znanja na področju, na katerem ministrujejo. Tudi Aleš Hojs je med tistimi, ki tudi zna pokazati rezultate svojega dela. Na notranjem področju je bilo kar nekaj teh rezultatov. Tudi vi, opozicijski poslanci, ste jih zagotovo videli. Poskrbel je seveda najprej za dobre delovne pogoje vseh policistov, zvišal jim je plače. V tem trenutku v Sloveniji nimamo več fiktivnih prijav prebivališč, kjer bi na enem naslovu bilo po 50 prijavljenih. Uvedba avtocestne policije. Na področju javnih naročil je bil uspešno izpeljan razpis sistema Tetra. Novela Zakona o osebni izkaznici, ki bo začela veljati oziroma jo bomo začeli uporabljati 3. januarja 2022, ko se bo začela izdaja teh novih osebnih izkaznic. Tekom leta se bo tudi, bi rekel, enovito združilo z osebno izkaznico tudi podatke zdravstvene evidence. Tako glejte, zelo zelo proaktivnega ministra imamo. Lahko iz prve roke rečem, da sem leta 2012/2013 delal v kabinetu takratnega notranjega ministra dr. Vinka Gorenaka, se pravi, poznam dobro delovanje kabineta in na splošno notranjega ministrstva in lahko z lahkoto trdim, da sta tako dr. Gorenak kot sedaj Aleš Hojs po moji oceni najboljša notranja ministra v vsej zgodovini samostojne Slovenije. Z lahkoto to trdim. To kažejo tako rezultati kot, že rečeno, njuna strokovnost, profesionalnost ter delavnost. Predlagatelji so ves čas govorili o nekih domnevnih svinjarijah, ki naj bi bili v kontekstu te interpelacije. Ampak, veste, spoštovani kolegi, kaj so resnične svinjarije? To, da je pred dobrim mesecem dni policija aretirala uslužbenko Specializiranega državnega tožilstva, kjer je seveda preko posrednikov bila na liniji s člani tega brutalnega kavaškega in je skoraj dve leti te tajne podatke tudi plasirala dejansko mafiji. To je mega škandal državnega tožilstva. Tukaj se ne bomo pri tej uslužbenki ustavili. Iskali bomo tudi odgovornost drugih, ker ni bila samo zdaj tista, ki je samo malo fotografirala te dokumente. Verjetno bi pa vseeno moral kdo varnostne parametre malo bolj preverjati na SDT. Ravno jutri imamo skupno sejo Odbora za pravosodje ter Odbora za notranje zadeve ravno na to temo. Nekaj besed je bilo tudi o še enem notranjem ministru, gospodu Poklukarju. Pod njegovim ministrovanjem, denimo, so se dogajali nezakoniti vpogledi v policijske evidence, v personalne mape poslancev v občutljivem obdobju, ko se je sestavljala ta aktualna vlada; tudi v personalne mape nekaterih njihovih ministrov se je vpogledovalo. Denimo, nek policist je kontroliral takratnega obrambnega ministra Karla Erjavca. Tega policista so tudi potem dejansko na sodišču obsodili, tudi mi smo ga imeli na Preiskovalni komisiji o in drugi. To smo izkazali in tudi dokazali na preiskovalni komisiji in tudi jutri, točno jutri, sprejemamo tudi zaključno poročilo. Glejte, to so pa res tiste, vi jih imenujete svinjarije, jaz jih imenujem šokantne zadeve v našem sistemu. To so tiste zadeve, zaradi katerih bi se morali pogovarjati. O zaupanju državljanov v delo policije. Vi se sklicujete na neke ankete, jaz pa vam priporočam, da se pogovorite tudi malo z ljudmi na terenu. Vseeno mislim, da pod Antonom Olajem v praksi zadeve kažejo, da ljudje zaupajo policiji. Seveda pa je treba govoriti z državljani na samem terenu, ne pa interpretirati nekaterih službi zakona, da je v službi zakona. To smo videli na vseh nasilnih protestih, ki so se kar vrstili v Sloveniji. Reagirala je hitro, strokovno. In zdaj, spoštovani, je res te ulične nasilneže učinkovito omejila ter vzpostavila javni red in mir. Vsi dobronamerni so to tako videli in samo čestitam lahko slovenskim policistom in slovenskim policistkam, ki držijo svojo glavo naprodaj, ko se konfrontirajo s temi uličarji. Moram tudi še sam povedati nekaj v zvezi s temi tako imenovanimi zaplinjenimi protesti 5. oktobra 2021. Takrat, hvala bogu, da je nekdo aktiviral ta 9. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije, kajti to je bilo seveda nujno glede dogodka, ki je takrat potekal v Sloveniji: vrh EU ‒ Zahodni Balkan. In logično, kaj naj si zdaj privoščimo blamažo, da se kakšnemu tujemu državniku še kaj zgodi? Ali pa tam … Saj v končni fazi, ena avtomobilska posadka se je celo ujela med tiste protestnike, ko so tam tekali, tako da pozdravljam takratno odločitev. Poleg tega, saj so tudi ti promotorji teh protestov v bistvu govorili, da bo prišlo do teh protestov. To govori, da nekateri, jaz obžalujem, če je res mogoče se nekdo slučajno znašel na tistem kraju, ampak so bili definitivno obveščeni prek sredstev javnega obveščanja. Ta odredba je veljala zgolj en dan, od 5. oktobra do vključno 6. oktobra do 7. ure zvečer, tako da tu govoriti na pamet o nekem kršenju človekovih pravic, enostavno ni korektno. Prej je razpravljal poslanec Medved, ki vodi to preiskovalko. Ravno na njegovi preiskovalki je direktor Policijske uprave Ljubljana Janez Rupnik jasno zanikal te očitke, da bi prihajalo do kakšnih prekoračitev prisilnih sredstev in tako dalje. Ukrepanje policije je bilo strokovno in zakonito, če tako pove direktor Policijske uprave Ljubljana, je temu dejansko tako. Kar se pa tiče teh hujših kršitev, množičnih. Policisti seveda morajo ukrepati z razpustitvijo shoda, tudi seveda uporabiti, če so pogoji zadostni, prisilna sredstva, tudi solzivec in vodni top. Zdaj pa, vi ste pa govorili o tem, kot da je to ne vem kak unikum v Sloveniji. Jaz sem si seveda pogledal … Aja, še to, danes smo čuli res eno izjavo, ki je antologijska izjava v tem sklicu Državnega zbora, da je plin kemično orožje. Mislim, to res, če bomo kdaj imeli še zbornik antologijski izjav poslancev v Državnem zboru, je ta vsekakor na mestu, da se tukaj uvrsti. Kje je letos posredovala policija: ali na anti-PCT shodih ali na nasprotovanjih vladnih ukrepov? Spoštovani kolegi poslanci, s solzivcem in vodnimi topovi je samo v letošnjem letu letu policija v drugih državah posredovala v Bruslju, na Dunaju, v Berlinu, v Bratislavi, v Košicah, Parizu, Toulousu, v Lyonu, v Cetinju, v Atenah, Genovi, v Trstu, Rimu, v Melbournu, v Sydneyju. In veste kaj? Ene interpelacije ni bilo v nacionalnih parlamentih na to temo, bom rekel v navednicah, zaplinjenja teh mest. Tako spoštovani kolegi, ozrite se malo čez planke. Verjamem, da spremljate, tudi prej je kolega Nemec govoril, kako je dosti na meji in kako se pogovarja s policijo. Če pa pogledate dejansko dejstva, ki se dogajajo izza meja, boste pa videli, da je solzivec in vodni top uporabljen precej pogosto in zaradi nasilnih izgrednikov in v skladu, seveda, z zakonom. Dovolite mi še eno čisto osebno doživetje. Sem bil na turističnem potovanju v Santiagu de Chile, slučajno sem padel v tiste klasične, tradicionalne študentske demonstracije. In že skoraj po defaultu so tam zelo temperamentni. Čeprav Čile velja za eno izmed najbolj demokratičnih držav v Južni Ameriki, je seveda policija uporabila solzivec in vodni top. Slučajno sem se kot turist tam znašel in seveda sem tudi prejel porcijo solzivca. Jaz sem si sam kriv, da se nisem prej informiral, kje bom hodil. Tudi vodiča Lonely Planet si nisem dobro prebral, ampak poglejte, za to sem čisto jaz odgovoren za svoje početje. Po špansko bi rekli: «Y que!« Pa kaj, če si pač tam hodil. Še enkrat, obžalujem, če je kakšen turist v naši Ljubljani dobil solzivec v oči ali pa, bog ne daj, kakšna mlada družina, ampak ne pa govoriti, da niso vedeli. Vedeli so, da se bo ogradilo ožji del Ljubljane in Brdo in tako dalje.

v kar velik ogenj nasilja 5. oktobra. Bili ste izključno iz leve hemisfere, od poslanca Koprivca, tudi Nemca, Siterja, Sukičeve, bili ste pa tudi voditelji strank od Šarca, Mesca in Tanje Fajon. Tukaj v bistvu iščite razloge za vašo polarizacijo, ne pa na tej strani, ko vam to samo dobronamerno očitamo. Za zaključek. Deveta interpelacija, spoštovani kolegi iz opozicije, tudi vaš deveti poraz. Ravno zaradi takšnih vaših destruktivni eskapad v obliki interpelacij, kjer se tudi v veliki meri najdejo podtikanja, boste tudi pogoreli na naslednjih volitvah. Ministru Hojsu pa v svojstvu opravljanja funkcije ministra za notranje zadeve želim še uspešno pot naprej in ostanite še naprej tako učinkoviti in dosledni pri izvajanju vaše funkcije. Hvala za pozornost. Hvala